Ще дам думата на представител на вносителя, за да представи мотивите на внесения законопроект. Думата има финансовият министър. Заповядайте, господин Чобанов. Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин премиер, уважаеми колеги министри, уважаеми гости, експерти от Министерството на финансите! При представянето на мотивите за актуализацията на Бюджет 2013 може да си зададем въпроса, който се появява напоследък и в публичното пространство: променяме ли с нещо философията на досега правените бюджети през последните четири години, даваме ли нещо ново с тази актуализация и не нарушаваме ли фискалната стабилност каквито мнения, спекулации има в публичното пространство? За да дадем отговор на този въпрос, трябва да си зададем един друг въпрос – имахме ли реална фискална стабилност и може ли да наречем една ситуация фискална стабилност, при която имаме неплащане навреме към бизнеса по договори; невъзстановяване навреме на данък добавена стойност; прехвърляне на плащания както към бизнеса, така и пряко свързани с финансирането на бюджетни системи за следващата година, често небюджетирани и през следващата година, независимо че са прехвърлени за тогава;

Какво променяме като философия при актуализацията на бюджета? Актуализацията на бюджета се прави, за да може държавата да се превърне в предвидим партньор във взаимоотношенията си с бизнеса, тоест да може да си плаща навреме това, което дължи по договори, както и да консултира с бизнеса основни нормативни промени. И нещо повече, тези консултации да бъдат правени с широк кръг заинтересовани лица от бизнеса и домакинствата, за да не влезем отново в хипотезите на приемане на лобистки закони. Друга промяна, която правим чисто във философията на бюджета, е да можем да провеждаме една нормална политика за акумулиране на резерви за по-добро управление на ликвидността. Както ще видим, през последните няколко години този процес на акумулиране на резерви беше неглижиран, което доведе до изтощаване на фискалния резерв и го доближи до неговия минимум, а в определен период той беше и дори под минимума, който се изисква от фондовете, които той съдържа. Друга важна промяна във философията на бюджета, за която ще стане въпрос малко по-късно, е подобряване на оценката за разполагаемите ресурси и ефективното им насочване за извършване на политика. Тоест към този момент трябва да си зададем въпроса: има ли допълнителни ресурси и има ли политики, които са пренебрегвани, независимо че ресурсът за тях е бил налице? Какво можем да кажем в няколко думи за фискалната политика през последните четири години – фискалната политика на министър Дянков? Тя се характеризираше с няколко основни момента, част от които вече бяха споменати. През 2009 г. имахме фиксиране в едно ниско число за дефицит, дори беше пропагандирано, че може да нямаме дефицит, тоест бюджетът да е балансиран, но тогава не беше направено основното разграничение между дефицит на касова и на начислена основа. Тоест не бяха взети предвид поети ангажименти, които трябва да се разплатят. И тъй като не бяха взети предвид, те не бяха разплатени и се пренесоха като тежести в следващите бюджетни години. Последваха няколко актуализации и ревизии на дефицита на начислена основа, които бяха изпращани към Евростат и предизвикаха допълнителни въпроси. Тогава също имаше актуализация на бюджета и може би това е един от основните аргументи за съветите към нас – да не правим актуализация на бюджета толкова рано. Може би трябва да я направим, както беше направена през 2009 г., а именно към края на месец декември, когато вече бюджетът за 2010 г. беше приет. Тоест тя просто узакони това, което беше постигнато като фискален резултат. Нашата идея да направим актуализацията сега е: да стъпим на една по-реалистична основа при правенето на Бюджет 2014. Актуализация на бюджета се наложи и през 2010 г., отново в средата на годината, когато имахме сходна ситуация като сегашната. Но ако сега приходните агенции оценяват неизпълнението на данъчните приходи в размер около 980 млн. лв., тогава още от първите месеци на 2010 г. разчетите показаха, че приходите са надценени с около 2 млрд. лв. Това наложи актуализация на Бюджет 2010 – първият бюджет на министър Дянков, който той самостоятелно разработи в средата на годината и тогава актуализацията беше и в посока на разходите, които бяха предвидени като резерв, но в много по-голям размер, отколкото ги предвиждаме ние сега. Като цяло този период се характеризираше и с неустойчиви многогодишни фискални цели в бюджетните прогнози и в проектобюджетите с тези тригодишни фискални рамки, които бяха актуализирани два пъти в годината. Поради фиксирането в ниски бюджетни цели на касова основа, ниски дефицити, които трудно бяха постигани, имаше една стратегия на бюджета, а именно на рязане на разходи, без да е обмислено как това се отразява на основните бюджетни системи. Това отложи реформите в ключови сектори „Образование” и „Здравеопазване” и на практика замрази процеса на фискална децентрализация. По отношение на здравеопазването знаем, че имаше един резерв на Здравната каса, който трябваше да бъде използван за реформи в този сектор. Такава беше неговата идея, затова бяха повишени и здравните вноски. За съжаление, с едно решение този резерв беше прехвърлен в общия бюджетен кюп, да може да се харчи за текущи фискални нужди и на практика беше похарчен. Това лиши страната от възможността да проведе тази реформа. Друг е въпросът дали наистина имаше воля за подобна реформа. Като цяло беше изчерпана гъвкавостта на фискалния резерв и липсваха буфери в бюджета. Именно липсата на подобни резерви е една от основните причини на актуализацията, към която пристъпваме. Можем да си зададем въпроса: Какво се случи с дълга и с фискалния резерв през тези години? Знаем, че сериозна част от критиките са, че ние ще бъдем много разточителни в посока поемане на нов дълг. Този един милиард се превърна в предмет на всякакви спекулации в публичното пространство, тръгващи от най-различни изходни позиции, характеризиращи се като „кражба”, характеризиращи се като „голяма опасност пред фискалната стабилност”. Но какво наистина се случи с дълга и с фискалния резерв през тези години? Ако използваме за изходна база полугодието на 2009 г., можем да видим, че тогава дългът на държавата е бил 9 млрд. 340 млн. лв., докато лв., докато към момента на подаване на оставка от правителството на ГЕРБ той вече надхвърля 13 млрд. лв. За целия този период дългът бележи едно увеличение от 3,7 млрд. лв. Отделно от това фискалният резерв намаля с 4,4 млрд. лв. или общо публичният ресурс, който беше изразходен през това време нетно и влоши фискалната позиция на държавата, е в размер на 8,1 млрд. лв. лв. Има един друг показател за нетен дълг, при който от брутния дълг вадим резервите на държавата, тоест от брутния дълг вадим фискалния резерв.

Дали увеличението на дълга започва от нас с този един милиард, който широко се пропагандира и експлоатира в публичното пространство, дали той е това фатално увеличение на дълга и началото на една спирала, която ще ни прати в гръцки, испански, португалски и още кой-знае колко сценарии? Категорично не можем да кажем, че е налице подобна възможност и подобна опасност. Ако се вгледаме Ако се вгледаме в графиката на Вашето внимание, можем да видим, че има един период от време на ясна тенденция за намаление на държавния дълг както като абсолютна сума, така и като процент от брутния вътрешен продукт. Този период приключва на практика през 2008 г., до известна степен и през 2009 г. Тоест, приключва с края на управлението на тройната коалиция, която Вие за дълъг период от време демонизирахте. След това имаме ясна тенденция за увеличение на държавния дълг, което стартира през 2010 г. и продължава през следващите години. Увеличението на държавния дълг, държавния дълг, както ще видим на следващите графики, няма да започне от този момент нататък, няма да започне със сегашната актуализация на бюджета. Тази графика също дава някои отговори на други въпроси и редица спекулации в публичното пространство. Тя показва колко е новоемитираният дълг по време на управлението на ГЕРБ.

е през 2012 г. – 3 млрд. 350 млн. лв. Дори без актуализация на бюджета, през 2013 г. ако правителството на ГЕРБ беше продължило да управлява, новоемитираният дълг щеше да бъде в размер на 2,5 млрд. лв. Тоест, можем да съпоставим тези числа, които в момента са на Вашето внимание – с единия милиард, за който ще обясним защо се налага да емитираме дълга в този момент каква е политиката ни по отношение на дълга. Политиката ни по отношение на дълга е, че общата задлъжнялост на държавата не се променя. Нямаме увеличение на общата задлъжнялост, която в оригиналния вариант на Бюджет 2013 е планирана да бъде в размер на 14,6 млрд. лв. Проблем породи прословутата емисия от месец февруари, когато на пожар за няколко дни беше решено да бъдат емитирани 800 млн. лв. Проблемът е, че се изчерпа лимитът за новоемитиран дълг и по този начин бюджетът се лиши

Обяснението за тази емисия беше, че тя се взема, за да се платят субсидиите на земеделските производители. След 45 дни, когато Европейската комисия възстанови парите, те ще се върнат обратно във фискалния резерв. Реалното обяснение обаче е малко по-различно. Тогава, към този ден в края на месец февруари, във фискалния резерв все пак имаше средства, които да се извадят и да се платят субсидиите на земеделските производители.

колко голяма част от фискалния резерв е изчерпан по време на управлението на правителството на ГЕРБ. Поради това се реши да бъде взета тази емисия, за да се попълни фискалният резерв. Оттам-нататък можем да зададем и други въпроси – защо срокът беше точно шестмесечен? Знаем, че Европейската комисия ще възстанови сумите в рамките на 45 дни. Тогава не беше ли по-логично емисията да бъде тримесечна и да бъде върната към края на май, когато се предполагаше, че ще имаме по-добро фискално изпълнение поради традиционно силните месеци април и май? Изглежда по-логично, но не беше направено така. Ще оставя политическата трактовка на това решение ако иска някой друг, да я направи. Като цяло възможността да поемем нов дълг в размер на един милиард лева не се прави, за да откраднем тези пари. Ние няма как, дори да искаме, да ги откраднем. Тези пари постъпват във фискалния резерв и водят до неговото увеличение. Това е и причината, заради която се прави тази емисия на дълга. В края на август фискалният резерв ще намалее с тези 800 млн. лв., които трябва да се върнат. За да не бъде много ниско неговото ниво, за да бъде той необходимият буфер, който ни дава гъвкавост, за да имаме тези резерви, затова се прави емисията от един милиард лева. Тя компенсира дълга, който трябва да се плати, така или иначе, и дава възможност фискалният резерв да се запази над минималното гарантирано ниво по закон, което е в размер на 4,5 млрд. лв. Дава възможност да се платят и посрещнат някои плащания през следващата година.

държавният дълг през тези години. Вижда се, че и с актуализация, и без актуализация общият размер на дълга остава 14,6 млрд. лв., а нетно емитираният дълг през 2013 г. и с актуализация, и без актуализация е в размер на 926 млн. лв. Ние се нуждаем от подобна възможност да емитираме този дълг не само поради гъвкавостта, а и поради факта, че са необходими ресурси във фискалния резерв. Част от тези ресурси трябва да бъдат използвани и през 2014 г., за да избегнем проблемите, които възникнаха в началото на 2013 г. Както виждате, при един нормално планиран емисионен календар, за първите три месеца на 2014 г. нетно фискалният резерв само поради операциите по дълга трябва да намалее с 423 млн. лв. Тъй като, както беше посочено, това е и една от промените във философията на правене на бюджета, нивото на фискалния резерв за нас е много важно. Между другото, за страна с нисък дълг, като процент от брутния вътрешен продукт, нивото на фискалния резерв е по-важно от самото ниво на дълга дори и за кредитните, за рейтинговите агенции, което отговаря на част от другите спекулации. Следователно, за да платим тези пари в началото на 2014 г., трябва да се погрижим отсега, за да не правим пожарни емисии. Какво беше влиянието на провежданата фискална политика до момента върху икономиката на страната? Както анализите на Европейската комисия, така и на експертите от влиянието беше проциклично, тоест, рестрикциите по отношение на разходите, арбитражното рязане на разходите на отделни системи водят до това, че затрудняват икономическия растеж. Това се крие зад понятието „процикличност” – провежда се фискална политика, която пречи на растежа. Това е една от причините, наред с недобрата външна среда, да нямаме растеж през всичките тези години. освен това със задържане на дължими от държавата плащания към частния сектор, натрупване на просрочия, стартиране и завъртане на лавината на междуфирмената задлъжнялост, отнемане на ликвидност от частния сектор и невъзможност на частния сектор да прави инвестиции. действа по този начин, някои считат, че това е много евтино финансиране за бюджета – бюджетът не плаща навреме, не връща навреме ДДС и така се финансира евтино, за да се постигат занижените фискални цели. За съжаление, този тип действия например невръщане на ДДС води до допълнителна тежест върху бюджета, породена от високите разходи за лихви по забавените плащания към бизнеса.

Само от началото на тази година до края на месец май това, което дължи бюджетът, поради факта че ДДС не се възстановява навреме, надхвърля 12 млн. лв. Какви са целите на актуализацията на бюджета? Целите са да дадем възможност за началото и реализацията на икономическа и социална политика, да не продължаваме по пътя на бюджетни съкращения с непредвидим ефект, оценени като проциклични. Актуализацията ще даде възможност за изпълнение на приоритетите на правителството, най-вече за коректно отношение към бизнеса, разплащане на задълженията в рамките на законоустановените срокове. Какво ще преодолеем като проблеми с актуализацията на бюджета, макар и ненапълно? Това е очакваното неизпълнение на приходната страна на бюджета, да поемем натиска върху разходите, свързани с поети ангажименти, за които не е предвиден бюджетен ресурс, тоест има недобро планиране и бюджетиране; да преодолеем липсата на буфери в разходната част на бюджета, както и липсата на възможност да попълним фискалния резерв чрез поемане на нов дълг, тъй като лимитът за новоемитиран дълг в размер на 2 млрд. лв., който е в оригиналния Закон за бюджета, на практика е изчерпан. Актуализацията на бюджета ще доведе до приспособяване на фискалната позиция, без да се нарушава стабилността. Тя се прави за актуализиране на разчетите по приходите, за разплащане на просрочените задължения към бизнеса, за възстановяване на дължимия ДДС в срок, включително и за разплащане на просрочения ДДС. Това, което прави тя, е да промени бюджетната цел от 1,3% от брутния вътрешен продукт на 2% от брутния вътрешен продукт. За какъв натиск върху приходите говорим, тоест какви са оценките за неизпълнението на приходите? Както вече споменах, оценките на приходните агенции са за неизпълнение в размер на 980 млн. лв. Като цяло поради пакета от мерки, който предприемаме, поставяме по-амбициозна цел на приходните агенции и затова оценката е, че при постигането на тази по-амбициозна цел неизпълнението на приходите ще бъде сведено до 555 млн. лв. Както казахме, нашата политика е да оценяваме какви ресурси имаме и да ги насочваме ефективно към съответните сфери, да провеждаме нова политика. Поради тази причина направихме внимателен анализ на разчетите по отношение на неданъчните приходи. Там се установи възможност и оценка за преизпълнение на данъчните приходи в размер на 348 млн. лв. Като цяло, нетният ефект от актуализацията върху приходите е в размер на 207 млн. лв., но това не променя сериозността на ситуацията по отношение на данъчните приходи, тъй като преизпълнението на разчетите по неданъчните приходи, за съжаление, не е достатъчно да компенсира недостига по отношение на данъчните приходи. Кои са основните фактори, потвърждаващи тази оценка Първият и основен фактор са оптимистичните допускания на етапа на планиране, тоест планирано е нарастване на данъчните приходи през 2013 г. спрямо 2012 г. с 8,5%, което което нарастване, поне до момента, не намира никакво основание. Това се дължи и на влошаващата се макроикономическа ситуация, недобрите оценки за макроикономиката, заложени в бюджета. Служебното правителство през месец март ревизира прогнозата за икономическото развитие, с което свали реалния растеж от 1,9% на 1%. По-важно е, че намали и очаквания номинален брутен вътрешен продукт с 1,5 млрд. лв. и очакваното потребление с 1 млрд. лв., което директно се отразява върху данъчните приходи. освен това и редица недооценени промени в нормативната уредба, които водят до изместване на приходите за 2014 г. Те ще дойдат тогава, но за съжаление няма да постъпят сега, а това също така не е правилно бюджетирано. По отношение на разходите, актуализация се прави поради изчерпване на резервите, липса на гъвкавост и поети ангажименти, които не са обезпечени с финансов ресурс. Малкото заложени буфери в бюджета са изчерпани на полугодието, тъй като през периода януари-май са приети редица постановления на Министерския съвет, в които са одобрени разходи в размер на 357 млн. лв.,

Такъв буфер няма и за да посрещнем всички плащания, които не са бюджетирани, трябва да направим нещо по въпроса. Може да се направи това, което правим сега, тоест да се актуализира бюджетът. Можем да посочим, че просрочените задължения на централното правителство са в размер малко над 100 млн. лв. По-важното министерствата и ведомствата идентифицират нужди за належаща необходимост от допълнителни средства за над 500 млн. лв. Както виждаме, общата актуализация на разходите в размер на 286 млн.лв. няма как да покрие тези 600 млн. лв., които възникват от посочените пред

Има редица примери за декларирана належаща необходимост от допълнителни средства.Част от тях са вече договорените допълнителни субсидии за тютюнопроизводителите по време на управлението на служебното правителство. Освен това има

свързани със зимните спортове. За съжаление, Зимният дворец към момента е затворен и не е в състояние да посрещне тези ангажименти. Тоест от тези 600 милиона необходими средства в разходната част, идентифицирани като такива, ние променяме разходната част с 286 млн. лв., от които, както вече беше посочено и в докладите на комисиите, 160 млн. лв. са предназначени за погасяване на просрочени задължения на държавата към бизнеса. Освен това имаме един ресурс от 40 млн. лв. по бюджета на Министерството на труда и социалната политика, който главно е предвиден за това да може да се плати по програмите за хората с увреждания. За съжаление ресурсът, който е разчетен предварително в бюджета, стига за тези програми само до края на септември. Ние не можем да си представим ситуация, в която към края на септември спираме да плащаме на тези хора. Включен е и допълнителен разход за сметка на приходи от продажби на квоти за емисии на парникови газове в размер на около 86 млн. лв., които ще се обвържат с промените в Закона за енергетиката. И това е пример за нова политика, която водим. Тоест промените в разходната част се налагат поради факта, че трябва да се разплатим с бизнеса навреме, което е основен приоритет в нашата програма, тъй като това разплащане ще даде глътка въздух на бизнеса, ще му позволи да управлява по-добре своята ликвидност, да помисли и за инвестиции. Но това разплащане не може да се реализира при сегашния бюджет, в който лисват буфери. Невъзстановеният ДДС също е в значителни размери и затова той се отразява на по-ниските прогнози за приходите, тъй като приходите от ДДС се разглеждат на нетна основа. нетна основа. Нарушаваме ли фискалната стабилност с актуализацията на бюджета? Категорично не. На графиката се вижда какво е очакваното ниво на дефицита в страните – членки на Европейския съюз, и дори с дефицит в рамките на 2% ние оставаме сред осемте най-дисциплинирани страни, чийто дефицит е в тези нормални граници. В заключение, политиката на фискална консолидация не бива да е самоцел на икономическото управление, а трябва така да се управлява фискът, че той да се превърне във фактор за осигуряване на растежа и заетостта. Приспособяването на фискалната позиция, което предприемаме, ще позволи при запазване на приемствеността на отношение на макроикономическата и фискална стабилност да се даде по-голяма свобода за финансиране на политики за генериране на растеж. Тази актуализация дава пример за мерки в по-висока ефективност на използвания ресурс, които да спомогнат за икономическото развитие на България. Благодаря. Преди да открия дебата, да Ви припомня с какво време разполагат парламентарните групи. То е удължено според хипотезата на чл. 54, ал. 2: ГЕРБ ще имат 40 мин.,

така че, уважаеми народни представители, имате думата за изказвания.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин премиер, госпожи и господа вицепремиери и министри, дами и господа, колеги! Днес на нашето внимание е представен проект за актуализация на държавния бюджет за 2013 г. Много важен документ, бих казала най-важният закон в държавата – финансовият план, от който зависи както финансовата стабилност и финансовата база на държавата за 2013 г., така и за следващата 2014 и следващите години. Защо обаче ни се предлага тази актуализация днес, месец юли, когато сме едва в средата на годината? Какво накара правителството да прецени, без още да разполага дори с официалните данни за отчета на полугодието, че в спешен порядък ние днес трябва да приемем тази промяна? Някои казаха: това е ново правителство, то има право на свои виждания, има право на свои политики и приоритети и трябва да има възможност да ги реализира, а държавният бюджет е един от тези инструменти. Аз смятам, че това е правилно и е така. Но, за съжаление, в това, което се предлага в този законопроект, не виждаме нови политики и приоритети, по които бихме могли да дискутираме. Не виждам и сериозен анализ, на базата на който да са направени обосновани изводи за тези промени и тенденциите, които се очакват, както и анализ за промяна в заложените досега политики и новите такива на правителството. За съжаление, дългият и пространен

В този свой анализ господин Чобанов се опита да внуши изводи за лошо финансово състояние на държавата и незабавна актуализация, която би спасила финансовото състояние на държавата. За целта той направи анализ и сравнение на данни за четири-пет години назад, но, забележете, на мен ми направи впечатление, че тези данни бяха взети избирателно за различни периоди от време, често несъпоставими. И ще Ви дам само два примера за това. Господин Чобанов твърди, че за периода 2009-2011 г. – питам се защо 2011 г., когато имаме отчет за 2012-а – правителственият дълг се е увеличил с 4 милиарда лв. Между другото, това беше повтаряно и във всички доклади. Но това, дами и господа, не е вярно. Ако погледнете отчетите на Министерство на финансите, всеки може да направи справка в сайта на Министерство на финансите, ще видите следните цифри: 31 декември 2009 г. държавният дълг е 4 млрд. 828 млн. евро; 31 декември 2011 г., периодът, който господин Чобанов разглежда,

А ако вземем датата 31 януари 2013 г. – забележете, нарочно не вземам 31 декември, защото точно януари тази година беше извършена операцията с голямата облигация и тук отново спекулираме с цифрите МЕНДА СТОЯНОВА: Има отношение. Отношението е, че държавният дълг, дами и господа, е нараснал с 2 млрд. 700 милиона, а не с 4, както се говореше преди малко. Втори пример за неверни данни. Те са за фискалния резерв. Господин Чобанов твърди, че фискалният резерв е намалял с 4 млрд. лв. отново със същия период 2009-2011 Само че данните на Министерството на финансите показват следното: на 31 декември 2008 г. – ще се спра нарочно на 2008 г., управлението на тройната коалиция – във фискалния резерв има 8,3 милиарда; юни

от 8,3, най-големият фискален резерв, 6,1 – колко се получава, дами и господа? – 2,2. Два милиарда и 200 млн. лв. е намалението на фискалния резерв, а не 4. междинните години. Нали искате да правим сравнение със ситуацията, която е сега? Няма смисъл да я правим към 2008 г., към 2010 г., защото това беше основата на анализ. Няма да Ви давам повече примери за манипулация на данните. Тези два примера, които дадох, мисля, че са красноречиво доказателство. Според мен единствената цел на тази дълга презентация беше да се каже: „Положението, другари и другарки, е много лошо и сега с тази актуализация спешно трябва да го поправим.” Какво ни се предлага да бъде поправено? Ще се спра на приходите. програмата, прокламирана широко в медиите близо месец и половина, се говореше за голяма фискална дупка от порядъка на един-два милиарда лева. Много се радвам, че в крайна сметка в официалното предложение днес тези един-два милиарда лева са сведени до 207 млн. лв. Толкова е предложението за намаление на приходната част в бюджета. Само че, дами и господа, аз искам да си спомните, а тези от Вас, които не са били тук през месец декември миналата година, могат да прочетат стенограмите – когато господин Станишев и господин Орешарски от тази трибуна критикуваха бюджета на правителството на ГЕРБ с аргумента, че приходите са подценени умишлено, ние сме заложили умишлено, забележете, 1 млрд. 100 млн. лв. по-малко приходи. Между другото господин Имамов също имаше подобна оценка за около 800 милиона – 1 млрд. лв. резерви в приходната част. имам стенограмите. Ще Ви ги дам, за да не се налага да ги вадите. Дами и господа, кога се заблуждаваме? Миналата година ли, когато казвахте, че има резерв от над 1 млрд. лв. приходи, или сега, когато казвате, че приходите няма да се изпълнят? Ако се опитате, прилагайки мерките, които Вие прокламирахте, че знаете точно какви са – за спиране на контрабандата, за борба със сивата икономика, ако се опитате и съберете дори една четвърт от тези приходи, които тогава предлагахте за завишение, сега нямаше да имаме намаление на приходната част на бюджета, а щяхме да имаме предложение за увеличение на тази част. Какъв е изводът, който може да се направи? За мен изводът е отказ на правителството от работа по подобряване на събираемостта, отказ на правителството да се бори със сивата икономика и контрабандата.

Да, уважаеми колеги. Финансовият министър е прав – ситуацията е друга. Сега управляват БСП и ДПС. Ще кажа само две думи за разходите. Ще оставя на колегите да развият въпроса по-подробно. се използва техника, в която предложението за увеличаване на разходите в размер на 286 млн. лв. е записано на един ред в разходната част на бюджета – за непредвидени и неотложни разходи, което дава възможност на правителството да преценява със свои решения и постановления да разпределя тези разходи. По принцип такава техника съществува и в нея не виждам нищо лошо, стига ясно и категорично, когато се прави подобна актуализация и се ангажират дефицити и допълнителни дългове, да се знае за какво са предвидени тези средства. донякъде можем да научим от мотивите към Закона за актуализацията на бюджета. Какво разбрах аз от тези мотиви? От тези 286 млн. лв. – 40 млн. лв. ще бъдат дадени за подпомагане на социално уязвимите групи. Мисля, че тук е ясно от мотивите. Останалите 160 млн. лв. обаче са на един ред. Така са изброени само посоките, в които ще отидат част от тези пари, а те са към Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната. Отварям скоба – двете министерства са с над 1 млрд. лв. бюджет.

в бездънната финансова дупка на НЕК, и 40 млн. лв., за които не можах да прочета нищо в мотивите и които бих формулирала: „Ще видим на кого ще ги дадем”.

високите изкупни цени на зелената енергия и да подпомогнат свалянето на цената на тока с 5%. Моето мнение е, че правителството стана заложник на предизборните обещания на БСП за намаляване цената на тока, притискайки ДКЕВР с еквилибристики във формулата, по която се изчислява токът. Това намаление ще се постигне, но на каква цена – ще видим допълнително. Има специалисти, които я казват. Искам да се спра само на тези 85 млн. лв., които са в бюджета и които явно не достигат за покриване на цялата тази разлика.

Въпросът ми е откъде ще дойдат другите? Може би това не е въпрос на дебата на Закона за държавния бюджет?! Втората ретроспекция, която искам да направя на тази сума, е: след като така или иначе тя няма да стигне за целта, за която се насочва,

към Министерството на труда и социалната политика за енергийни помощи. Там са предвидени 70 млн. лв. С тези 85 млн. лв. те биха се увеличили значително и наистина би се провела политика на солидарност и подпомагане на тези хора – възможност за по-високи енергийни помощи или за разширяване на кръга им. Може би между първо и второ четене, колеги, трябва да помислим върху този аспект на промяната.

–намаляване на приходите, увеличаване на разходите, респективно увеличение на дефицита с около 493 млн. лв. – малко под 500 млн. лв., 2% от брутния вътрешен продукт. Нищо страшно и нищо фатално – казват колегите от правителството, и аз съм съгласна с тях. Дори с тези 2% България остава с един от най-ниските дефицити с един от най-ниските държавни дългове в Европейския съюз. Тук въпросът не е точно за тези цифри. Тук въпросът е за тенденцията. Ако днес, в 2013 г., когато официалните отчети, с които разполагаме за петмесечието, показват добри цифри, добро развитие както на приходната част, така и на дефицита, когато за юни месец излязоха резултатите – пак на Министерството на финансите, пак за макропоказателите на икономиката, и там също нещата не изглеждат зле. Напротив, имаме 4,7% ръст в промишленото производство, намаление на безработицата до 10,7% и така нататък, аз се питам: след като при тази ситуация днес се налага да повишаваме дефицита на 2%, то какво ще се случи с бюджета за 2014 г. и и колко трябва да бъде дефицитът там, ако се изпълнят всички обещания в плана „Орешарски 2”, с който набързо се запознах и в който са предвидени доста социални мерки? Притеснително е в каква посока вървим ние. От 2009 г. България е на дефицит. Това се каза и в анализа на министъра на финансите. В дефицит е, защото икономиката 2009 г. се срина, кризата продължава, тя не е само българска. Няма защо да се лъжем.Тя не е отминала. През всички тези години правителството на ГЕРБ изпълняваше посоката, действията за фискална консолидация на българския бюджет с постепенно намаляване на бюджетния дефицит. Сега това, което ще се случи през 2013 г., означава връщане, увеличаване, връщане на тази тенденция. Пак казвам, това не е фатално, но за мен е много лош сигнал, който правителството дава на инвеститорите – български и чуждестранни, на финансовите институции, на всички нас. нас. Надявам се, че това няма да бъде тенденция в политиката му на фискална консолидация или по-скоро на отказ от политиката му на фискална консолидация. За мен днес трябва да бием камбаната, много сериозно да бием камбаната, за да сме сигурни, че няма да се върнем в спиралата на дефицитите и дълговете. Затова, уважаеми колеги, днес Ви призовавам

Благодаря Ви, госпожо председател. Господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Уважаема госпожо Стоянова, за да не сме изгубени в цифрите по аналогия на заглавието на един популярен филм, има по-точни показатели от тези, които цитира министър Чобанов и които цитирахте Вие по отношение на дълга – нарича се нетен дълг. От консолидирания държавен дълг ще извадим резервите – в случая фискалния резерв. Аз имам навика да си пазя анализите и ръкописите. Този е правен, когато приемахме този бюджет – през есента на миналата година, и ще Ви кажа точно

е 6,1 милиарда, както Вие коректно цитирахте, защото вътре във фискалния резерв са вече взетите пари от емисията еврооблигации, но още невърнати през януари,

благодарение на този бюджет, който приехте. Второ, благодарение на натрупания дълг през февруари и така нататък, и така нататък. Така че цифрите са такива 7 милиарда е само за 2012 г. Това е нетният дълг и към него не може да имате никакви претенции към тази цифра. Тя отразява точно показателите.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги! Госпожо Стоянова, нетният дълг на консолидирана основа от началото на мандата на ГЕРБ до месец март е увеличен – по данни на Министерството на финансите, 4 млрд. 539 млн. лв. точно. В това число вътрешният дълг – 3 млрд. 242, и външният – 883 милиона. Но тук има още една подробност – покритието на фискалния резерв към общия консолидиран държавен дълг, защото говорихте за фискална стабилност, е намалял при управлението на ГЕРБ три пъти. е било покритието на фискалния резерв спрямо общия консолидиран държавен дълг в началото на Вашето управление, 28% е покритието на фискалния резерв към общия консолидиран дълг в края на Вашето управление. Осемдесет и четири

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми госпожи и господа народни представители! Тук беше много интересно спекулирано с едни 85 милиона, които са отишли да се намалява цената на електроенергията. Извинявайте, но това е все едно да кажете, че като отидохме да се нахраним някъде, солта, която си взехме, ни струваше нещо, така, повече или по-малко и с тази сол можехме да нахраним и някой друг. Тези 85 милиона, за които Вие говорите, госпожо Стоянова, са елемент от цялата система ново ценообразуване и разпределяне на отговорностите в целия сектор, така че цената освен да падне с 5% и да не се качи с още едни 40%. Те са елемент, те са част от това, което ще бъде като резерв за възстановяване на тези допълнителни разходи, между които Вашето правителство доведе до това да се качат сто пъти източниците на възобновяема енергия, които доведоха до ръста на тази цена. Така че много Ви моля, когато говорите за 85 милиона, които могат да отидат за енергийни помощи, разбирам социалните Ви тежнения, но нека бъдем близки до фактите.

Ако парламентарните групи желаят да се следва някакъв порядък в изказванията, моля предайте писмено заявките за изказвания на представители на всяка една от парламентарните групи. Уважаеми колеги, уважаеми господа министри, господин премиер! Аз не съм толкова сладкодумен, както беше госпожа Стоянова, но понеже стана въпрос за тенденции, искам,

който каза нещо, което е много важно за ситуацията – все пак той е старо куче, двадесет години е в Парламента. Той каза: „Много лесно се излиза от Парламента и адски трудно се връща”. Предполагам, че господин Орешарски и правителството Ви направиха една услуга, като внесоха тази корекция в бюджета. Добре дошли, дано да е за по-дълго. Продължавам да твърдя, че, първо, не е нормално народни представители да се мотаят в кафенетата в избирателните си райони. Второ, нормално Второ, нормално е, особено когато гледаме Бюджет 2014 да имаме един коректив, тъй като това не е бюджет само на една управляваща партия или правителство, а е бюджет на държавата и на народа.

КЪНЕВ: Връщам се на това, госпожо Цачева, защото говорим за тенденции. Съжалявам, не е коректно, но той днес трябваше да бъде тук. Сами разбирате, че служебното правителство извади един много интересен доклад – доклада на Калин Христов, където в края на краищата самият той, не сме го измислили ние, коментираше точно тези тенденции, които са заложени като грешки в бюджета. Не мога да си представя що за финансов министър си, който вкарва в бюджета си за 2013 г. заплати на Селскостопанската академия до септември месец. Октомври, ноември и декември какво? Зимата не ядат? Не мога да си представя защо до септември са вкарани и помощите за инвалидите и за хората с увреждания. Това са абсолютно необясними неща. След малко ще се спра не толкова на тенденциите, колкото на това какво прави реалният бизнес и как се чувства в момента. искам само да Ви кажа, че за да стане по-ясно и да засипваме хората с нетни и бюджетни дългове, брутни и така нататък... В края на краищата като госпожа

Лично мое мнение е, знам, че сега ще скочат веднага групата ултралиберали на Сорос, не виждам защо бюджетните 2% трябва да бъдат свещена крава. Казвам Ви го откровено едно към едно. Не виждам защо Великобритания може да има 6,3, Франция 4,8, Холандия 4,1, а ние да не бъдем примерно на това, което разрешават Брюксел и Маастрихт – 3%, защо трябва да бъдем по-големи католици от папата, за да бъдем винаги най-бедните! Брутният вътрешен продукт – понеже коментирахме и това, за три години тръгна от 60 милиарда и стигна 77. Бюджетните приходи – това, за което днес говорим, са само 4,6%. Каква е логиката?

миналата година 610 милиона. Това означава, че 600 милиона бройки кутии цигари по-малко пуши българският гражданин за тези 4 години. Е, съгласете се, че това е пълен абсурд!

цифра. Да, при приходите има ръст с 2% спрямо същия период за миналата година, ама Дянков е заложил 8%. Какво правим тогава? И сега няколко думи за реалния бизнес. В момента съотношението е изключително лошо – това са данни на Българската стопанска камара, на отраслите, на секторите заетост. Знаете, че само 26% заети в реалния сектор - производство, 58% услуги, 16% обществен сектор. Ненормално скъпи публични услуги! Между другото това го казвам вече не гледайки толкова към Вас, колкото към правителството, защото само преди месец, когато представяхме тук Даниела Бобева за вицепремиер, тези неща отново започнах да ги сканирам. Нещо трябва да става по-бързо. Българският бизнес е нетърпелив.

Оттук нататък се връщам на конкретни неща, които търсят решение в близките месеци. Независимо дали това правителство ще изкара една или четири години, това няма значение, тези въпроси касаят бизнеса, тоест касаят всички нас. нас. Миналият път коментирахме такса смет, този проблем трябва да се реши. Не може да остане така и трябва да влезе в новия бюджет за следващата година! Кой идиот измисли кафе-автоматите да имат касови апарати? Обяснете ми къде в Европа сте отишли на аерогарата в Берлин, взели сте кока кола и сте получили касова бележка?

Малките селски магазини – магазин, който на ден прави 50 лева, трябва да бъде регистриран по ДДС. Данък колиба – това, слава Богу, започнахме да го чистим. Мисля, че това, което направихме с поправката много бързо, е ниско. Трябва да бъде по-висока стойността, защото администрирането – печатане, разпращане, обслужване е повече, отколкото пари прибира бюджетът. Казах за заплатите на Селскостопанската академия. Имате едно решение от миналата година да закриете Селскостопанската академия. Като имате, защо не го направихте, а ги оставихте без пари? е проблем, който е проблем към финансовия министър. Кога настъпва данъчното събитие? Прокарахте преди три години една много малка тънка поправка – стоката се вдига, плаща се след три месеца, но ти си длъжен веднага да начислиш и да внесеше ДДС-то. Това касае реалният бизнес с около милиард и половина годишно, изчезва. Това Вие го направихте. Ускорена амортизация – не можем да продължим с 25-годишна амортизация на сградите, това е от времето на Цола Драгойчева още.

Монополите, веригите... сами разбирате, че много неща се натрупаха. И вече се обръщам не към Вас, обръщам се към всички, обръщам се към правителството. Бързо, много бързо, буквално всяка седмица трябва нещо да се променя, за да освободим бизнеса да работи, иначе си отиваме! Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Кънев. Има ли реплики към неговото изказване? Заповядайте, госпожо Караянчева.

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, господа министри, уважаеми колеги! Удовлетворена съм от това, което каза господин Кънев, и мисля, че той е против актуализацията на бюджета, защото ни показа ясни и точни начини как тази актуализация да не се състои, защото говори за контрабанда, за касови апарати. Моля Ви, господин Кънев, посъветвайте господин Чобанов как да се случи това и да няма актуализация на бюджета! за реплика към изказването на народния представител Петър Кънев? Няма. Господин Кънев, имате възможност да отговорите в триминутна дуплика.

Други заявки за изказвания? Господин Имамов или госпожа Ташева? Господин Имамов, мисля, че госпожа Ташева вдигаше ръка преди Вас. Имате ли против, първо тя да вземе думата?

Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, дами и господа народни представители! Ние от Партия „Атака” смятаме, че актуализация е необходима и даже я разглеждаме като спасителна. Но вече два часа слушаме как от дясната страна упрекват Парламента, че не е достатъчно либерален, че актуализираният бюджет не е достатъчно рестриктивен, а от лявата страна се оправдават, че все още той остава неолиберален, че все още обслужва господстващата идеология и философия на управление на нашата държава. нито едно изказване досега, че въпросната фискална стабилност, към която дясната страна, представете си, се стремяла – струваше човешки животи, че тя е постигната на цената на една жестока, свирепа социална катастрофа, в която нашият народ се намира и която трябва да бъде лекувана. Аз ще изведа нашата теза от една рестроспекция. Денят е 30 октомври 2011 г., минал е първият тур на местните избори. ГЕРБ са видели, че въпреки бруталните фалшификации не могат да си изпълнят, така да се каже, плана. Явява се техният лидер и тогавашен, за съжаление, министър-председател в една телевизия запомнете, 30 октомври 2011 г., може да се провери – в сутрешния блок, и казва: „Отделили сме 200, 250 милиона за повишаване на най-малките, най-ниските пенсии.” Аз не зная той колко хора излъга тогава, вероятно не са били малко?! Минават изборите, минава само един месец и идва 28 ноември 2011 г. Същата одиозна личност сяда в същата телевизия, или може би в телевизията на олигарха Красимир Гергов, и казва: „Изобщо да не си мислят, че с протести жа ма уплашат. Баба Пена да не е гласувала 60 години за комунистите.” Помните ли тази реплика? (Смях. и се подигра на хората, които беше излъгал, поради което поне два и половина милиона възрастни хора, които преживяват с невероятната сума от 70-80 евро на месец, дадоха доверие на лявата част, на лявата идеология. Аз не виждам защо Вие се страхувате да кажете, че България е в социална катастрофа, която трябва да бъде лекувана?! Вие непрекъснато се оправдавате пред Менда Стоянова. Извинете, това е нелепо! Какво ще кажете Вие на баба Пена сега?! Нека да престанем да цитираме от таблиците редове и стълбове и да кажем какво даваме на хората, какво дава този актуализиран бюджет. Да, има някакво обръщане към социалните проблеми, но то предвижда палиативни мерки, половинчати мерки. Вие се страхувате да кажете, че неолибералната идеология доведе света до катастрофа, и в частност България. Хайде, наберете малко повече смелост!

такъв бюджет, който да осигури възможности на IT-специалистите в България да работят в IT-технологиите, а не да бъдат пращани да гледат овце, както беше до 20 февруари тази година. Поради всичко това смятаме, отново казвам, като отчитаме необходимостта от актуализация на бюджета ние вероятно ще се въздържим, защото бюджетът е половинчат. Вие с половин уста, свенливо и страхливо, се опитвате да прокарвате някакви социални мерки, но така, че чуждите инвеститори да не се уплашат, да не забележат. Защото те, горките чужди инвеститори, са плашливи като зайци,

Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, народни представители и гости! Аз ще Ви покажа една картинка и мисля, че Вие би трябвало да я разгледате внимателно, защото тя дава отговор на въпроса, който беше зададен от някои колеги, които говориха преди мен. Тоест има ли нещо страшно в България, което налага актуализацията на бюджета? това е кривата на растежа в България по тримесечие за един достатъчно ясен период, за да се види каква е тенденцията на икономическия растеж. растеж. Едва ли има друг въпрос, който е по-важен от икономическия растеж. Вярно е, че дефицитът и дългът са важни категории, но ако бъдат за сметка на растежа, тогава ние действително имаме много тежък проблем. Погледнете внимателно тази крива. От гледна точка на стойността на предложените промени в бюджета, те могат да бъдат определени като малки, бих казал, пренебрежително малки. За какво става дума?

Оперативен резерв за непредвидени и неотложни разходи – това е 0,9% от общите разходи по консолидираната фискална програма, даже няма 1% –0,9%, или 0,4% от прогнозирания брутен вътрешен продукт, който е около 80 млрд. лв. За сравнение, искам да Ви кажа следното, че за четирите бюджета, които уважаемите колеги от ГЕРБ подготвиха през последните години, средствата в оперативния резерв са около 600 млн. лв. Само за 2011 г. те са 266 млн. лв. Тези пари, уважаеми дами и господа, винаги са будили известно съмнение, защото има един обществен израз, който ги определя като „джобните пари на премиера”. Това са средства, които са на разположение на премиера. Той решава кога и как да бъдат харчени, задължително с решение на Министерския съвет, затова се наричат, оперативен резерв за непредвидени и неотложни разходи. Няма по-прозрачно използване на тези средства, защото няма

всеки може да направи справка за това как са изразходвани тези средства. Нещо повече, в нито един бюджет досега не е дадена мотивация на тази сума, тоест не е казано за какво всъщност ще се използва тя, пак повтарям, това е резерв за непредвидени и неотложни разходи. След като е такъв, той се използва при непредвидени обстоятелства, при неотложни обстоятелства. Но тук ясно е казано – 160 милиона ще отидат за стари плащания, 40 милиона – за подпомагане на социално слаби и така нататък. Защо изобщо трябва да говорим по този въпрос? Той е толкова ясен! Той е толкова ясен, че даже не подлежи на манипулация. Най-важните промени в бюджета са тези, които са насочени към съживяване на икономическата активност и българската икономика.

Ако това се случи, последствията за България ще бъдат тежки. Ще се опитам да обобщя точно какво, според мен, би могло да се случи. На първо място, нова вълна от фалити. Десетки, ако не и стотици, фирми ще фалират – това, което е останало, което е живо в българската икономика. На второ място, официалната безработица ще надхвърли половин милион души. Десетки хиляди работещи ще излязат на улицата и ще се присъединят към армията на безработните, която и без това е достатъчно голяма. На трето място, още по-жестоко ще удари ниските доходи на хората. Естествено е при една висока безработица доходите да се свият. Това ще окаже още по-силно негативно влияние върху потреблението, на което ние разчитаме като един от стабилизаторите и източниците на растеж през следващата година. На следващо място, инвестициите ще се свият още повече. Инвеститорите ще бягат от България като място с висок риск за инвестиции. Искам да Ви кажа, че данните са изключително сериозни. Няма никаква промяна на негативната тенденция по отношение инвестициите, а те са най-чувствителният индикатор за криза. Инвеститорът много преди началото на кризата усеща дали трябва да влага инвестиции, или да ги оттегля от дадена страна.

Това означава, че в близките тримесечия има реален риск да слезем под червената черта или България да влезе във фаза на нова рецесия.

е необходимо всяко действие или бездействие, всеки акт на институциите, всеки закон, който трябва да бъде приет, да бъде преценяван от гледна точка на въздействието върху растежа на икономиката. Само по този начин ще елиминираме негативните очаквания за бъдещото развитие на икономика и ще създадем условия за икономически растеж. Липсата на икономически растеж е най-тежката икономическа болест за всяка държава.

между 70 и 80%, сравнете го с българския дълг – 18%. Ние ли сме най-богатата държава в Европа, за да робуваме на подобни тези? Ние имаме възможност – това, което казват и големите икономически мислители, да кредитираме икономиката в полза на растежа, да осигурим онзи растеж, който ще ускори както заетостта, така и доходите на хората. Благодаря.

Уважаеми господин председател, господин премиер, дами и господа министри, уважаеми колеги! Господин Имамов, аз съм почти напълно съгласен с Вас, Вие говорихте по принцип и всичко, което казахте по принцип, е вярно.

Нашите усилия трябва да бъдат концентрирани върху ръста на икономиката. Напълно сте прав, живеем в тежки времена! Прав сте и за инвестициите с това изключение, че в последните години нямаме отлив на инвестиции в България, все още балансът е положителен. Освен ако това не се е случило в последните три месеца, защото се наблюдават и такива негативни тенденции. Но това не е бюджетът на растежа, това е бюджетът на допълнителни разходи и на джоба на премиера. друга реплика към изказването на господин Имамов? Няма. Господин Имамов, желаете ли дуплика? Заповядайте! Господин Добрев, аз споменах в началото, че най-полезните промени в този бюджет са онези, които са насочени към повишаване на икономическата активност. Тук има конкретни числа, насочени в тази посока –160,4 млн. лв., за покриване на стари вземания на бизнеса, предвидени са действия, свързани с възстановяването на ДДС. Това е първа стъпка в тази посока, господин Добрев. Няма как да отречете, че има такива мерки и те са изключително конкретни. Не само това. Всичко, свързано с прозрачността на разходите, които се предвиждат допълнително – тези 286 млн. лв., имат пряко отношение към повишаване на икономическата активност. Ако съчетаете тези допълнителни мерки с предстоящите мерки по много важни икономически закони, като Закона за Закона за обществените поръчки и други закони, които предстоят да бъдат направени, това ще бъде един много сигурен стимул за повишаване на икономическия растеж. Благодаря. Заповядайте, господин Стефанов.

Първата е широко спекулираната тема по отношение тенденцията за невъзстановяване на данъчен кредит. Втората е по отношение рисковете от приходите в бюджета. По първата тема ще спомена само няколко цифри и както казват хората, когато цифрите и фактите говорят, и боговете мълчат, надявам се господин Орешарски, който за мен е доказан финансист, когато прочета цифрите, един път завинаги да каже така ли е, или не е така и спекулациите по тази тема да приключат.

Вие да дадете отговор това, което излагам, така ли е, не е ли така и причина ли е невъзстановеният ДДС да бъде актуализиран бюджетът. Това е по първата тема. Втората тема е по отношение на риска за събиране на приходи. Не е вярно, че анализът е направен в момент, когато Вие сте дошли и приходните агенции са дали неизпълнение от порядъка между 900 милиона и 1 млрд. Този анализ е направен още през месец февруари тази година. Тук има експерти от Министерството на финансите, които могат да потвърдят, че това е така. И към месец февруари анализът на Приходната агенция показваше, че има риск за събиране на приходи приблизително в размер на 500 млн. лв., от които 250 млн. лв. не представляват загуба на приходи, а изместване на приходи от тази година в следващата година в резултат на въвеждането на единната сметка. Разбрах от колеги от Министерството на финансите, че в момента се правят някакви промени по отношение реализирането на единната сметка и оттам със сигурност биха могли да бъдат компенсирани приходи.

Има евентуален риск от загуба на приходи в размер на 120 млн. лв. от промяната на макроикономическите показатели, по които е изчислявана приходната част на бюджета и които са били към онзи момент. В този момент в никакъв случай ръководството на НАП и експертите на НАП не са си помислили да правят каквито и да е били актуализации на бюджета или някакви обструкции. Тогава седнахме и набелязахме конкретни мерки, с които да направим така, че да минимизираме тези рискове

по отношение на Дирекцията за управление на риска, която има конкретен доклад за браншове и рискови фирми, към които има третирани съответни действия. По тяхна оценка, ако те бъдат правилно реализирани, ще се минимизират рискове за около 171 млн. лв. По отношение на контролните действия, трябва да се има предвид, че миналата година беше въведена връзката между касовите апарати и информационните системи на НАП. Там има сериозен потенциал, който, ако бъде доразвит, ще минимизира тези тези рискове от събиране на приходи. Трябва да се има предвид, че преди два месеца беше въведена и връзката между Агенция „Митници” и НАП, която следи едновременно движението на горивата. Там също има сериозен потенциал,

150-200 млн. лв. по отношение на акцизите трябва да бъдат наваксани от Агенция „Митници”. Аз и всички колеги в обществото останахме с впечатление, че когато идвате на власт, знаете конкретните мерки и действия, с които да затегнете кранчетата и да запълните тази дупка. Заради това според мен няма нужда от актуализация на бюджета. Благодаря Ви. Има ли реплики към изказването на господин Стефанов? Има. Заповядайте. Димчо Михалевски – за реплика.

Към момента, слава Богу, за три седмици данъчната администрация в такава степен е вдигнала оборотите, за да може едновременно да възстановява ДДС, не както преди – на месец по около 400-420 млн. лв., при отчетени данни, че дължим на бизнеса 350 млн. лв., нали разбирате, че нещо не е в ред, в момента за трите седмици на месец юли са възстановени 533 млн. лв., което означава, че възстановеното ДДС до края на месеца ще бъде над 650 млн. Драматично – в добрия смисъл на думата – са вдигнати приходите от данък добавена стойност. Така се стимулира икономиката. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин премиер, уважаеми господин Стефанов! Аз смятам, че днес Парламентът заприлича на Парламент – теза антитеза, ръкопляскания от опозицията, ръкопляскания от мнозинството. Това е добре. обаче има подобно разминаване в числата, които чухме от Вас, и тези, които чухме в репликата на господин Михалевски, се чудя къде е уйдурмата – това е думата за стъкмистика на моя майчин език. Има още един интересен въпрос, отговорът на който е най добре да се чуе от Вас. През тези четири години, когато Вие председателствахте Националната агенция за приходите, за която странно защо защо се продуцира метафората, че за определен непослушен бизнес едва ли не изпълнявала функцията на наказателен отряд, има ли балансирано отношение към бизнеса, или някои фирми бяха привилегировани да получават за отрицателно време данъчните кредити, а други, малко по-непослушни, да им се налага да чакат с месеци и дори да ги застрашава фалит?! Това е много интересно. Освен това добре би било да представите малко по-коректни данни към каква обща сума данъчен кредит съотнасяте невърнатите данъчни кредити към българския бизнес? Как ще обясните разлика от три пъти

стоят Ваши колеги, с които сте работили в други формати на управляващи мнозинства? Затова смятам, че всички ние дължим малко повече коректност при боравенето поне с числата. екстраполацията, до която прибягнахте, е много характерна за икономическата наука. Може би внушението Ви беше, че по Ваше време държавата е връщала по-регулярно данъчните кредити към бизнеса. Смятам обаче, че тази теза е некоректна, защото е вярна другата теза – управлението на ГЕРБ бе единственото в рамките на Европейския съюз, което превърна бизнеса в кредитор на българската държава, докато цяла Европа, всички останали европейски държави кредитираха бизнеса точно заради кризата, за да може той да оцелява. Благодаря. Има ли трета реплика? Не виждам заявки. Господин Стефанов, желаете ли дуплика? Заповядайте. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин Местан, когато говорим за тези разминавания, говорим за ДДС, невъзстановено в срок, за което говори господин Чобанов, и на което сме били натрупали лихви. Господин Михалевски говори за текущо ДДС, което трябва да бъде възстановявано. Така че по никакъв начин не съм изкривявал цифрите. И, господин Орешарски, и Министерство на към Бюджетна комисия, към Парламент или към когото и да било, е било винаги невъзстановеният данъчен кредит в срок, който е в процес на проверка или на ревизия. Категорично Ви заявявам, че в управлението на

76-80% от бюджета, които да получават едно ВИП обслужване, но в рамките на закона и в рамките на процедурите.

Както каза колегата Магдалена Ташева, ние ще се въздържим да гласуваме тази актуализация на бюджета. Основната причина за нашето въздържание е, че тя се прави по същата философия, по която е изработен бюджетът, от което се вижда една пряка приемственост между колегите от ГЕРБ, които управляваха преди, и колегите от ДПС и БСП, които управляват сега. Това е на практика философия на един и същи бюджет. Тези мерки, които се предприемат по отношение на бизнеса, в социалната сфера и прочие са похвални, но те са само козметични и няма чувствително да подобрят нещата. Просто нещата няма да се развият в лоша посока, ако всички тези мерки се изпълнят. И това го знаят всички тук. Аз от тази трибуна съм излизал да говоря няколко пъти не за финанси, а за икономическа политика и в много случаи от тях колегите от ГЕРБ са ме изпращали с ръкопляскания. Когато говорих за конкуренцията в началото на миналия мандат много продължително и казах, че неолибералната икономика може да бъде полезна само когато е конкурентоспособна и когато държавата с изключително строги мерки удържа конкуренцията на определени нива, Вие много се възторгнахте от тази работа и сметнахте, че точно така трябва да бъде. Само че по времето на Вашето управление и на предишните управления, разбира се, те не се различават от Вашето, конкуренцията беше принизена, за да се озовем пред зловещото лице на монополизма днес. Аз не виждам никакви мерки срещу този монополизъм и не виждам никакви възможности да се поправи каквото и да било, ако не се въведе някаква революционна политика по отношение на монополизма и на картализма. Искам да кажа, че един бюджет отговаря на икономическата политика на една страна. Един бюджет е винаги пряко зависим от данъчната система. Данъчната система, която ни се предлага през всичкото време, когато аз съм бил депутат, това е плоската данъчна система с изравнено ДДС, която работи в тази посока и която няма да донесе нищо в една бедна страна. Много пъти от тази трибуна съм казвал, че за да има пълен бюджет, трябва да се въведе прогресивно подоходна данъчна система и че изобщо е лъжа, че ако направите прогресивна подоходна данъчна система, тя ще отблъсне тя ще отблъсне инвеститорите. Плоската данъчна система девета година не е привлякла чувствително инвестиционни капитали в България. Няма такова нещо. А предишните инвеститори инвестираха в какво? В банки, във финанси, в търговия на едро, в търговски вериги и прочие, и прочие и в най-малка степен в производство. Докато с диференцирана данъчна ставка на косвените данъци, така нареченото ДДС и прочие, и прочие, не се предизвикат инвестиции в индустриални предприятия и във високотехнологични предприятия, нищо няма да се получи и ние ще се влачим, както сме се влачили досега, уважаеми колеги. Затова мога да призова Народното събрание към следното, понеже сега ще започне да се работи, а може би вече се работи новият бюджет – просто променете философията. Тази философия доказа за 23 години, че ни води само към бедност. Отделно другите фактори, които ни водят към бедност – монополизми, корупция и така нататък, и така нататък. Нищо няма да се получи, ако продължим да слугуваме на тезата, че ние със селско стопанство и с туризъм ще станем високоразвита държава и ще благоденства българският народ. Това няма как да се получи. Затова аз пожелавам на всички следващият бюджет да има пό друга философия, която да

Вероятно поради това, че сегашното правителство има твърде кратък период на действие и неговото време в мандата се брои по-лесно чрез броя на протестите пред Парламента, превръща актуализацията по-скоро в ретроспекция от предходния мандат. Госпожа Стоянова коментира накратко това, че има определени спекулации по отношение на представянето на числата, не е най-важното. Дори да е 8 милиарда изменението в нетната задлъжнялост, те лесно могат да се обяснят дори само с 9 милиарда повече пенсии, които правителството на ГЕРБ, съпоставено с предходното, изплати за мандата като номинален размер. Когато ние съставихме правителство на 27 юли 2009 г.,

а и за следващите бюджети, дори до 2013 г., както чувам реплики от залата. Това, което каза господин Станилов, има много интересен оттенък и върху него ние трябва за в бъдеще да дебатираме фискалната неполитика каква ще трябва да бъде ролята на държавата, дали с най-ниските данъци в Европейския съюз, както смятаме ние от ГЕРБ, или с друга данъчна политика, ако искате по-голяма солидарност в обществото и отнемане на личната инициатива на хората и вземане на решения вместо тях. Възможен подход. Върху това не сме говорили в последните години в този Парламент. Това, което се спомена, че виждате ли тази актуализация, която в момента се прави, е неизбежна, може да се търси като аргумент само в частта на това, че е необходимо в действителност, заради един лош закон в Закона за държавния бюджет за 2013 г., апропо за последните 10 години, който лишава от икономическа логика възможността на правителството по всяко време да прави нетни в рамките на годината операции по дълга. В този смисъл, ако актуализацията се изчерпваше до това да се даде възможност на правителството да има гъвкавост при управление на дълга нетно в рамките на годината, ние нямаше да имаме аргументите да смятаме, че тя не може да бъде подкрепена. В нея обаче, като изключим частта за финансирането, която току-що изкоментирах, че може да бъде подкрепена, трябва да коментираме приходната и разходната част. Във философията на приходната част можем дълго да спорим дали има инструменти за събираемост и дали концепцията за доброволност при плащане на данъците корелира пряко с това, че България е с най-сивата икономика в Европа. Само искам да припомня, че когато дойдохме на власт, правилникът, по-скоро наредбата, която регламентира монтирането на измервателни уреди в данъчните складове, не беше приета повече от две години след приемането на Закона за акцизите и данъчните складове. По отношение на приходната част искам да допълня още, че тепърва трябва да се предлагат – наистина срокът е твърде кратък, мерките, които ще намалят както дела на сивата икономика, така и ще разширят базата, за която се твърди, че е налице в черната икономика, контрабандата, източването на данък добавена стойност. По-интересна е обаче философията в разходната част. Няма да се спирам на това, че с около 50-60 милиона се разминават просрочените задължения и сумата в мотивите, която е декларирана за тях. Министър Чобанов коментира, че имало много заявки за още разходи. Ако търсим разлики между тези две числа, ще ги намерим в допълнителни харчове, които ще бъдат предложени от правителството след приемане на тази актуализация. Покриването на просрочени задължения по принцип е важно и държавата трябва да бъде коректен платец. Това никога обаче не бива да става за сметка на нарушаване на финансовата дисциплина и създаване на усещането в бюджетните организации, че някой ще им покрива сметката, дори и когато харчат неблагоразумно. погледнете, че просрочените задължения са в системите, които ангажират най-много ресурс, като изключим социалните сектори, ще видите, че за пореден път ще разплатим сметка на недостатъчно ефективно управление, вместо да предлагаме мерки в тази посока. По отношение на баланс. В правителството, в което премиерът Орешарски беше министър на финансите, последователно – лансираше политиката, че България трябва да се стреми към балансирана фискална позиция с относително ниска преразпределителна роля на държавата. Лош сигнал – между другото, дано да не съм прав, измерен и през реакцията на вътрешните дългови пазари, но имаме повод да мислим, че и това ще е проблем – и лоша тенденция е да се допускат допълнителни разходи над и без това доста сериозните ангажименти и разходи, които има в 2013 г. Това се натрупва и само след няколко месеца дебатът в тази зала ще бъде или дефицит над 2%, или неизпълнение на предизборни ангажименти, или увеличение на данъците.

и да се направят допълнителни усилия за подобряване на събираемостта, защото резерви там има, избираме – и то забележете, още в средата на годината, когато предварителните данни за отчета за бюджета показват, че той е почти балансиран за полугодието, по-лесното: да намалим прихода и да увеличим разхода. Проблемът не е толкова в 2013 г. Доста сериозен дебат и сериозни усилия ще трябва да положим в следващите години, тъй като ангажиментите, с които дойдохте на власт, изискват значителен ресурс, а досега не сме видели нито едно усилие в посока, в която да може да структурирате смислено нова финансова рамка, без да продължаваме да трупаме дългове и да изяждаме доходите на бъдещите поколения.

реплики към изказването на господин Горанов? Господин Янаки Стоилов, заповядайте.

бяха показани тези графики с почти плътното сближаване на нивата на фискалния резерв и държавния дълг и тяхното раздалечаване за последните четири години чрез значително нарастване на дълга и също така чувствително намаляване на резерва. Това може да се види и в този триъгълник точно през 2012 г., където нивото, нетното изменение на дълга се доближава буквално до общия таван на държавния дълг. Давам това като илюстрация, за да Ви поставя един въпрос. Самият Вие през пролетта на тази година във Ваше публично изявление казвате, че България се нуждае за следващите пет години от нови 5 милиарда дълг или заем. Защо сега оспорвате направеното предложение за този около милиард, който трябва да покрие дефицити, които вече бяха поставени, и в много по-малка степен определени социални разходи, които трябва да бъдат насочени включително за запълване на празнотите в бюджета, който изработихте? Трябва да дадете някакво обяснение дали Вие се отклонявате от това Ваше разбиране, или имате някакви допълнителни мотиви към него? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Стоилов. Други желаещи за реплики? Не виждам. Господин Горанов, имате право на дуплика, ако желаете да го упражните.

превръщайки ме в класик, защото постоянно ме цитирате по тази тема, е следното: „Бъдещо правителство, „Бъдещо правителство, ако изпълнява тригодишната фискална рамка и конвергентната програма, ще се налага да финансира последователно, според нашето виждане, намаляващи дефицити и да „ролва” е терминът, който се ползва. Каква подходяща замяна да направим?! ... Да превърти или да рефинансира съществуващ дълг в началото на 2015 г. Сборът от предполагаемите номинални размери на дефицитите в 2014-15-16-17 г. плюс операциите по рефинансиране на дълга приближават по тогавашни мои оценки сумата от 5 милиарда, която коментирах, че едно бъдещо правителство ще трябва да осигури като финансиране на недостиг недостиг плюс рефинансиране на дълг. Проблемът обаче е, че Вие още в 2013 г. искате моята оценка от 5 милиарда да нарасне на пет милиарда и половина. Тази тенденция, ако не се овладее в 2014-а и следващите години, може да направи моята прогноза твърде консервативна. Може да се наложи 5-те милиарда, които през пролетта на 2013 г. аз прогнозирах като нетно изменение на задлъжнялостта, тъй като дефицитът трябва да се финансира от нещо, да се удвои и тогава един 4-годишен период на следващите правителства – защото аз не залагам на сегашното до 2017 г., да направи тази оценка 10 милиарда, но не това е важното. Това, на което исках да обърна внимание в дебата, е, че твърде ранната актуализация, без ясна позиция, тези нови разходи, които се добавят, остават ли в базата за разходите за 2014 г. и без ясен отговор от финансовия министър как вижда 3-годишната фискална рамка, приета от служебното правителство, дали трябва да бъде ревизирана в частта на дефицита, поставя много въпроси за ролята на държавата по принцип, по част от които няма как да се съгласим. Не икономиката се създава Не икономиката се създава от бюджета. Бюджетът се създава от икономиката. Прекомерното харчене през дефицита е краткосрочен и неубедителен инструмент за генериране на растеж. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от ГЕРБ.) господин Горанов. Министър Адемов иска думата, но преди това имаше искане за процедура. Заповядайте, уважаеми господин Цонев, да направите Вашата процедура.

Вземам думата, за да се опитам да се съглася с част от изказаните мнения и съображения и да оспоря друга част от тези мнения и съображения, респективно да оспоря и част от констатациите, които бяха направени от тази трибуна от тази сутрин досега. Първо, съгласен съм с констатацията, че Законът за държавния бюджет, респективно актуализацията на Закона за държавния бюджет, е най-политическият закон, който се обсъжда в Народното събрание. Това е финансовият план на всяко правителство, който определя политиките, които това правителство съответно реализира. В тази връзка отношението на която и да е парламентарна група към този най-политически акт, към този финансов план, я позиционира в рамките на Народното събрание в ролята на подкрепяща правителството и такава, която е в опозиция. От изказаните досега мнения на колегите от ГЕРБ разбрахме, че те са против актуализацията на бюджета, което означава, че те за първи път се съгласяват, и то официално, с ролята на опозиция в Четиридесет На следващо място, бяха казани няколко неща, които искам да оспоря по безспорен начин. На първо място, беше казано, че в края на мандата на тройната коалиция правителството на Станишев с постановление на Министерския съвет е увеличило пенсиите, които да плаща през следващите четири години правителството на ГЕРБ.

Само че експертите от Парламентарната група на ГЕРБ и тези, които са запознати с материята, наречена „бюджетна и социална политика”, е трябвало да консултират бившия премиер Борисов, че става въпрос единствено и само за увеличение на социалната пенсия за старост. социалната пенсия за старост. Тя е единственият вид пенсия, размерът на който може да бъде определен с постановление на Министерския съвет. Забележете обаче, колеги, че през 2009 г. право на социална пенсия за старост имат хората, навършили 70 години и отговарящи на условията за

Това е резултатът от дълго повтаряното Постановление на Министерския съвет № 128 от 25 май 2009 г.. Уважаеми колеги експерти от Парламентарната група на ГЕРБ! Вие трябва добре да знаете, че размерът на пенсиите се определя със закон, а не с постановление на Министерския съвет. Размерът на пенсиите се определя със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Това е станало през 2008 г., в края на процедурата

Тогава са увеличени размерите на пенсиите. Пак повтарям, това става единствено и само със закон, защото Министерският съвет няма как да промени с постановление нещо, което е прието със закон от Народното събрание. Разбирам, че този аргумент се използва, за да се скрие и да се оправдае правителството на ГЕРБ, че в продължение на четири години пенсиите на българските пенсионери бяха замразени и сложени във фризера. Сега искам да коментирам числото, което господин Горанов спомена преди малко. Той спомена коректното число 9 млрд. лв. повече разходи за пенсии на правителството на ГЕРБ. Това е числото, което манипулативно в края на мандата на ГЕРБ споменаваше и бившият министър на финансите господин Симеон Дянков. Ако сравните парите, които са разходи за пенсии на ГЕРБ, с парите, отделени за пенсии като разходи в правителството на Иван Костов – между 1997 и 2001 г., ще се окаже, че сега Вие сте изхарчили десет пъти повече средства. Означава ли, че българските пенсионери през периода 2009-2013 г. са живели десет пъти по-добре от своите колеги, които са получавали пенсия през 1997-2001 г.?! Разбира се, тук става въпрос за манипулация, защото коректният прочит на числата означава съвсем друго нещо. Сега ще се опитам да Ви кажа – това е това е информация от бюджетите на държавното обществено осигуряване. Ръстът на разходите за пенсии в периода 2005-2009 г. е 72% 8,3% от брутния вътрешен продукт са отделени като разходи за пенсии през 2005 г., а през 2009 г. процентът от брутния вътрешен продукт, заделен като разходи за пенсии, е 9,5%. Забележете, уважаеми колеги, какъв е трендът, какъв е разходът между 2009 и 2012 г., защото 2013 г. още не е отминала: 11% са увеличени по време на управлението на ГЕРБ. Разходите за пенсии от 9,5% от брутния вътрешен продукт са спаднали на 9,3%. Това е коректният прочит на числата и аз Ви моля да се запознаете с тях. И още нещо, по въпроса кой плаща пенсиите. Казвате: „Нашето правителство плати пенсиите на пенсионерите, които Вие на последното заседание сте увеличили.” Уважаеми колеги, няма правителство, включително и нашето правителство, което да плаща пенсиите. Пенсиите на българските граждани се плащат от осигурителните вноски

– обществена институция с трипартитно управление, определя принципите и правилата, Народното събрание приема законите, но правителството не плаща пенсии. Пенсиите се плащат за сметка на осигурителните вноски и за сметка на данъците. И нещо друго. Уважаеми колеги, обявявайки се срещу този бюджет, Вие ни казвате следното: „Ние сме против това тези 40 млн. лв. да отидат по Закона за социални

Днес тук, в залата, а в последната седмица и извън залата опонентите на актуализацията на бюджета споделят три основни Първата е, Коалиция за България в предишния мандат – Четиридесет и първото Народно събрание, твърдеше, че могат да се съберат повече приходи могат да действат така, че да намалят контрабандата и сивият сектор. Сега се отказват от тази своя теза и показват, че не могат да се справят с проблема.

Третата теза, която се засяга – правят се социални разходи, за да се купува доверие, тъй като хората протестират и са на улицата. Измислиха актуализация на бюджета, правят спешен пакет от мерки, за да реагират на напрежението на улицата. Искам да опровергая по същество тези политически твърдения с факти и числа. Първата – защо

Една от основните приходни части на бюджета са акцизите, колеги. Те са от горива, алкохол и цигари – 50% от акцизите и приходите са от цигари. Ето на какво тогава, а и сега, се базира нашето твърдение. През 2008 г. при 80 лв. акциз на 1000 къса цигари правителството е събрало 1 млрд. 711 млн. лв. През 2012 г. при акциз от 150 лв. на 1000 къса цигари, това е почти двойно увеличение на ставката, правителството е събрало 1 781 млн. лв. – почти същото, със 70 милиона повече, при двойно увеличение на ставката. Ако приемем за база, че тютюнопушенето не е намаляло, колеги, при това увеличение на ставката на акциза би трябвало през 2012 г. да сте събрали 3 млрд. 208 млн. лв. акциз.

може да се навакса. Да, не предложихме целия милиард и четиристотин, защото си даваме сметка, че никой не се е справил докрай с контрабандата. Вие тогава извадихте аргумент, че забраната за тютюнопушене

повече приходи в бюджета. Разбира се, не сме се отказали от тази политика. Аргументът да го твърдя е следният: в началото на управлението на този кабинет приходните агенции прогнозираха несъбираемост на приходите от 980 млн. лв. Благодарение на усилията на тези хора, само за два месеца в тази актуализация е залегнало неизпълнение от петстотин петдесет и пет, тоест наполовина са успели да намалят несъбираемостта на данъчните приходи. Нашата позиция си остава непроменена оттогава и досега – ще се борим с контрабандата и оттам ще влязат повече приходи. Други неща обаче са се променили, колеги, които налагат тази актуализация. Предвиденият от Вас ръст на брутния вътрешен продукт от 1,9% беше ревизиран не от този кабинет, а от служебния – на 1% надолу, през месец март тази година. Уважаеми колеги, това означава милиард и половина по-малко приходи в бюджета само от тази корекция. Ето една сериозна причина да се търси актуализацията. Втората теза на нашите опоненти – вземаме заем и ще харчим за червени фирми, за олигархични кръгове. Уважаеми опоненти, имам следния въпрос: прочетохте ли, че в предвидените 160 милиона за разплащане с бизнеса фигурират задълженията към Военномедицинска В тази болница се лекуват 574 хиляди българи годишно. Всички те ли са червени и всички те ли представляват някакви олигархични кръгове?! Децата в болницата за белодробни заболявания, на коя точно олигархична общност са представители, защото и те получават от тези пари. (Шум, възгласи и реплики от ГЕРБ.) Не, не сте прави, че те са към разходите за Министерството на здравеопазването! Не! Онова са разходи, които са на разположение на Министерството на здравеопазването. Тези плащания са част от 160-те милиона, предвидени за разплащане към бизнеса. Хората с увреждания, които ще получат 40 милиона. Те цвят някакъв имат ли? Червени ли са и олигарси ли са? Или работниците, които ще получат ваучери за храна – и тях ли ще делим на червени, сини, зелени и други? Този аргумент е несъществен.

И тогава тезата ни е била: спирайки плащанията към българския бизнес, обричате фирмите, расте безработицата, падат Ви приходите в бюджета. Не го правете! Плащайте на българския бизнес! И до днес повтаряме същата теза. Тоест и тук сме последователни. ЯНАКИ тогава отговорът на колегите от ГЕРБ беше: „Не е вярно, че в икономиката няма пари. Няма да наливаме пари в икономиката. Бизнесът и хората имат пари, защото влоговете в банките растат! За да ги изкараме от там тези пари, ще ги обложим с данък „лихви”.” Още един аргумент защо се налага актуализацията. Заложените приходи от данък „лихви” са 130 милиона. Тези, които ще се съберат, са 70 милиона – значи и тук трябва корекция. Нашата теза беше обратна – хората си държат парите в банките не защото са богати и мързеливи. Бизнесът си продаде фирмите, защото няма бизнес среда и си вложи средствата в банките. Хората си държаха в банките и най-малкия доход, защото са несигурни за бъдещето си. Това е причината! По-добре инвестирайте публични средства в икономиката, вместо да облагате с данъци спестяванията на юридическите и физическите лица в банки. Третата теза на нашите опоненти – правим социални разходи заради напрежението и купуването в момента на гласове и на хората, които протестират. Уважаеми колеги, това е предизборната програма на БСП – март, април 2013 г. (показва я). Тук пише: „Увеличаване на майчинството, увеличаване на средствата за хора с увреждания, възстановяване на ДДС, възстановяване на плащания към бизнеса.” Далеч преди протестите и преди това, което се случва сега, ние сме поели ангажименти и това, което правим днес, е изпълнение на ангажиментите. Когато една политическа сила е сериозна, тя се държи еднакво и в опозиция, и в управление – отстоява тезите си и когато е в управление ги реализира. Не съм сигурна, че при Вас е така. Не е шега твърдението от месец че около 5 млрд. лв. ще бъдат необходими за следващите четири години за покриване на бюджетни дефицити и за рефинансиране на стар дълг. Не беше шега, колега, че ще се вземат заеми, необходими за покриване на бюджетния дефицит! Това е изказано от Вас, нашите опоненти, Днес и в последните дни чуваме: актуализацията на бюджета и увеличаването на дълга отварят спиралата на дефицита, не е необходим нов заем. Едно от двете е вярно. Ако и двете са верни, това означава, че когато сте в управление или се готвите за управление, твърдите едно, когато сте в опозиция – твърдите друго. Това не е основание за уважение към една политическа сила. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Нинова. Има ли желаещи за реплики? Уважаеми господин Горанов, заповядайте.

че за периода до 2017 г. ще трябват около пет, а може би и много повече милиарди. Изказах притеснението, че темповете, с които се готвим да поемаме нов дълг и да разширяваме дефицита, могат да направят прогнозата ми, която не е шега,

Благодаря, господин председател. Госпожо Нинова, уважаеми колеги, именно ГЕРБ направи единствената реална стъпка бизнесът да получава реално в едномесечен срок плащанията си. (Смях, Именно по предложение на правителството на премиера Борисов в началото на тази година ние гласувахме промените в Търговския закон, където въведохме едномесечен срок за плащане на всички публични задължения, които държавата и общините, и публичните дружества, и дружествата с държавно и общинско участие трябва да плащат на бизнеса. Направихме едно-единствено изключение и това беше за лечебните заведения, където сложихме двумесечен срок.

Моля Ви за тишина в залата!

Похвално е, че все пак казахте и дума за здравеопазването, защото днес не се чу доклад на Комисията по здравеопазването. Вчера нямаше кворум, нямаше нито един депутат от БСП в залата.

Ще започна отзад напред. Колеги, не приемам който и да е от нас да говори от името на българските граждани. Това, че не съм убедила никого, не е въпрос на Ваша преценка. Кажете: „Мен не ме убедихте”. Недейте да говорите от името на всички. В коя точно зала се е гласувало и обсъждало здравеопазването, след като Вие не присъствате в залата, също ми е трудно да разбера. Що се отнася до твърдението, че Вие сте създали условия, колеги, за плащане на бизнеса, това го приемам като някаква шега, макар че не е първи април. Припомням Ви, че освен в Търговския закон, в Антикризисния план на правителството на ГЕРБ, приет на 1 април 2010 г., на първо място е записано: „Тридесетдневно разплащане с бизнеса”. Само че това не беше изпълнено. Има го в Търговския закон, имаше го във Вашия Антикризисен план. Тези, с които сме били заедно в Четиридесет и първия Парламент, знаят, че този план – с господин Борисов сме спорили поне 10 пъти тук, от трибуната, и че това, записано нещо там, не беше изпълнено. Още нещо – Европа ни задължи да хармонизираме нашето законодателство с европейското, в което пише, че в 30-дневен срок държавата ще се разплаща с бизнеса. Помните ли, че Вие отхвърлихте тази промяна тогава? Предлагахте да бъде 60 дни, въпреки задължението да бъде 30. Така че, колега, категорично твърдението Ви, че Вие сте уредили плащанията към бизнеса не е сериозно. Може би най-сериозният ми аргумент, който винаги съм изтъквала пред Вас, когато спорим с тези и с аргументи, не какво мислим ние, аз или Вие, а какво мисли бизнесът. И тук са ми седемте проучвания на българските работодатели в последните пет години

Господин Горанов, не разбрах какво искате да кажете, вероятно и други хора не са, но по същество репликата Ви означаваше признание, че Вие сте прогнозирали, че държавата, че състоянието на финансите такива, каквито ги оставихте, изискват поемане на заем, рефинансиране на стар дълг и начин да се решава проблемът с дефицита. Приемам това признание в крайна сметка, направено от Вас. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри! Следя внимателно дискусиите, естествено с акцент повече върху тезите на опозицията. Приемам ги като корективни. Ще си позволя да направя кратки коментари върху тях, за да мога да дам повече пояснения или да опровергая страхове. Преди това бих искал да изложа една принципна теза. През февруари цялото ръководство на ГЕРБ направи преоценка на водената фискална политика и дори отправи доста критични думи, за да не използвам друг израз, към вицепремиера и финансов министър до тогава, давайки заявка, че нещо трябва да се промени във водената до този момент фискална политика. Нещо повече, тогава аз бях от малкото критици, дори защитих елементи на водената до този момент фискална политика, що се касае особено до усилията за фискална консолидация. Това не означава, че съм споделял всички други политики. Напротив, във времето често и аз съм критикувал доста от водените политики. Ще обърна внимание поне на три от тях. На първо място, финансиране на дефицита или сдържане на дефицита чрез неразплащане на поети ангажименти. На второ място, финансиране на дефицита или задържането му в предварителните граници чрез нерегулярно и просрочено възстановяване на ДДС. На трето място, обърнете внимание, лошото управление на ликвидността. Какво имам предвид? При упражняване на бюджета за дълги периоди от време предишното правителство си позволяваше да играе на ръба на фискалния резерв или дори под неговия санитарен минимум, което създава изключително големи проблеми. Между другото, правителството разбра това през февруари същата година, тази година, когато спешно трябваше да емитира 800 млн. лв., точно защото фискалният резерв беше под 4,5 – законовото изискване, и беше стигнал 3,9. Тоест пред опасността дори и незаконосъобразно да се ползват средства от целевите фондове, които бяха останали в него, беше избрано успешно емитиране на заем. Няма лошо в тази емисия, парите от Брюксел щяха да се върнат, вече се върнаха, попълниха фискалния резерв. резерв. Беше споменато, че в този бюджет няма промяна в политиките, а тези три политики, които изброих до този момент и които, по моя оценка, а мисля и на доста широк кръг специалисти бяха неправилни, точно тези политики възнамеряваме да променим, като се опитаме в максимална степен да разплатим забавените задължения. Тук ще отворя една скоба. Много време слушахме, в това число и аз тук, в пленарната зала, за ужасяващото наследство от 2009 г. Беше мото на целия мандат. Преди две седмици, ако не се лъжа, правих кратък отчет, основно в цифри, за това, което сега наследяваме. Уверявам Ви, вероятно сте чули, чели, Вие не бяхте тук, в тази зала, че днес цифрите са по-големи, отколкото през 2009 г. Въпреки това заявявам, че вече оповестих тези цифри и повече няма да се връщам към тях.

Имало противоречия – чух и такава теза, че първоначалната оценка на приходните агенции била 980 милиона, сега се актуализират само 207. Господин Стефанов каза, че през февруари, когато той е оценявал евентуален недостиг или неизпълнение, сумата е била около 500, ако не се лъжа. През февруари може би така е изглеждало?! През юни една от първите работи, които поисках, беше справка какво очаквано неизпълнение имаме на приходите. Ще Ви кажа само няколко цифри, мисля, че ще са достатъчно илюстрационни. През 2013 г. за първите шест месеца на годината данъчните приходи достигат 46,5 от разчетените. Удобството на полугодието е, че може да се смята по две, в най-груб план, разбира се, за да се добие представа какво е неизпълнението. Винаги можете да кажете да, но втората половина ще направите усилия и така нататък. Да видим в предните години. 2010 г. – най-лошата в управлението на предното правителство, когато беше направена огромната актуализация от 2 милиарда, цифрата е 44,6 – твърде сходна до тази. Слава Богу, сега изпълнението Но да се твърди на 46,5, че изпълнението е перфектно, не го разбирам. То е много близко до катастрофата от 2010 г. А за сравнение катастрофалната според Вас 2009 г. в средата на годината изпълнението беше 50,4, което не Ви попречи да говорите четири години за катастрофата от 2009 г., може би не точно с този термин.

Всеки, който твърди, ще трябва да отговори на друг въпрос. Защо в актуализацията общият размер на дълга от 14,6 не се изменя? Тоест това, което е предвиждало правителството на ГЕРБ в края на миналата година и е отразено в цифрите в този бюджет, ние не го сменяме - 14,6. За хората, които не разбират кой знае колко от дългове, не е и нужно, бих искал да задам един простичък риторичен въпрос. Ако имате дълг от 100 лв., който Ви изтича в падеж, и вземете нов дълг от 100 лв., за да платите стария, с колко се изменя размерът на дълга Ви?

Имаше още няколко тези, не искам да говоря дълго, ще коментирам само няколко още. Бюджет на допълнителните разходи. Считам, че в условията на продължителна депресия засега човечеството не е направило нов механизъм, различен от фискални стимули за стимулиране на растежа. Дори и най-отявлените либерални разбирания, визирам най-развития свят през 2009 г., за да спасят икономиките си, направиха огромни разходи и увеличиха значително дълговете си. Това се вижда от всяка справка на Евростат. Тоест, считам, че известно фискално охлабване трябва да има. За съжаление не можем да го направим и не го предвиждаме в този бюджет. Това, което възнамеряваме всъщност да направим и което е видно зад цифрите е да разплатим поетите вече ангажименти. Тези ангажименти ги има, независимо дали искаме да ги платим или не. Тях ги има.

около 490 млн. лв. поети ангажименти, но нефинансирани, тоест, с непланирани източници на плащане. Сами виждате, че по тези 160 млн. лв., за които говорите, трябва много внимателно да преценяваме, за да платим ангажиментите, които са с най-дълъг изтекъл срок. Иначе пак ще повторя: би ми се искало да се направят по-големи разходи, разбира се, при публичност, прозрачност и така нататък, за да направим фискален импулс. Но се съобразяваме и с размерите на дефицита, и с необходимостта да не влизаме в сценарий, за които Вие говорите. И няколко думи за този сценарий. Има основание опасението, изразено тук, мисля от господин Горанов, че сега увеличението е малко, но то се пренася в другата година и тогава може да стане по-голямо, на принципа на снежната топка. Има такава хипотетична опасност, само че от тези общо 200 млн. разходи, нито един от тях няма да се повтори следващата година, защото са еднократни по характер, както и другите 200 милиона оценка на приходите. Ще се опитаме да планираме по-точно, трябва да се опитаме, така че така че да нямаме същия проблем и следващата година, който го има сега. Съвсем в заключение: неизбежна ли е актуализацията? Няма неизбежни неща. Не, не е неизбежна. Можем да се съберем и в този дефицит, мразя дефицитите и това е известно. Можем и да го свием, можем да направим и балансиран бюджет. Ако спрем да плащаме октомври, ноември и декември, и ако спрем да връщаме ДДС, вярвайте ми, и до излишък може да стигнем. Благодаря Ви.

нарушен основният трудов закон – Кодекса на труда. И по тази логика вече два месеца, господин министър-председател, е лошо, че няма Тристранен съвет, че не се чуват становищата на синдикатите и на работодателите и само по тази причина, знаете, че това нарушаване на Кодекса на труда всеки един от социалните партньори може да заведе дело и да осъди правителството за това нарушение. Надявам се в скоро време да има Тристранен съвет, защото два месеца е много, без да съгласувате тези неща от социално-икономическата сфера. Второ, чухте колегите от Парламентарната група на ГЕРБ за това, че е необходима актуализация на бюджета, но ако се стигне до това, смятам, че трябва да има един по-сериозен социален пакет в рамките до 150 млн. лв., който да обхваща освен тези 40 млн. лв. за интеграция на хора с увреждания, за семейните помощи за деца, за социалното подпомагане, приемните семейства, трябва да има допълнителни средства за енергийно подпомагане на хората, за да могат да изкарат тежките есенно-зимни месеци и най-вече за активни мерки на пазара на труда. В крайна сметка икономическият растеж и заетостта имат необходимост от това. Така че един по-силен социален пакет – това го искат и синдикатите в рамките до 150 млн. лв., може да се гледа. Благодаря.

Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Ще си позволя да направя няколко обобщения и едно кратко предложение във връзка с направения дебат.

тъй като абсолютно неоснователно се счита, че актуализацията на бюджета ще представлява някакъв риск за макрорамката, в това число ще бъде и проблем за бизнеса. Както абсолютно точно, със статистика и графики, нашите колеги показаха, няма как един милиард увеличение на държавния дълг да бъде риск за брутния вътрешен продукт, за бизнеса, за българските домакинства и българските граждани. Второ, Вие абсолютно неоснователно намеквате, че е възможно актуализацията на бюджета да вкара България в спирала. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Вижте, уважаеми дами и господа, да погледнем статистиката и световното стопанство. Никъде не е казано, както Вие твърдите, че ако една страна има дефицит една година, тя няма да има излишък в другата година. И това показва статистиката на десетки развити и развиващи се страни. В заключение, като реплика на това, което предлагате. Мисля, че има един последен, много силен аргумент защо трябва да има актуализация на бюджета. Уважаеми колеги от ГЕРБ, Вие уволнихте човека, който направи този Бюджет, който искаме да запазим, 2013 г. Вашият премиер уволни господин Дянков и каза, че е грешна фискалната политика. Така ли е? Ами какво по-логично от това, след като си уволнявате министъра на финансите и критикувате фискалната си политика?! Ние какво да направим? Да изпълним Вашите бележки, да актуализираме и да приближим бюджета, както беше казано от моите колеги, до траектория на икономически растеж през следващите години. Така че трябва да има актуализация на бюджета и тя с нищо не поставя в риск макроикономическото развитие на България. Благодаря Ви.

което е за интеграция на хора с увреждания, което е за Закона за социално подпомагане, за приемните семейства и по Закона за семействата и децата. (Реплика от народния представител това което е посочено като допълнителен приход, който се очаква през тази година – 85,6 млн. лв., от квотите от емисии на парникови газове,

подпомагане и със сегашните стават около 500 хиляди български домакинства, тоест около милион и половина български граждани ще могат да се възползват от допълнителни енергийни помощи през есенно-зимния период и по този начин ние ще бъдем от тяхна полза. На трето място, 25 милиона допълнително за активни мерки на пазара на труда за млади хора за заетост, за покриването на заплати, осигуровки, за стажуване, за чиракуване, за възрастните работници, които не им достига до пенсиониране необходимото време, както и за пазара на труда за хора с увреждания. Така че този пакет – до 150 млн. лв., смятам, че по този начин ще подпомогнем действително най-уязвимите групи, които са на пазара на труда и на домакинствата, които не могат да посрещат сами своите разходи. разходи. Това Ви предлагаме, господин министър-председател. Ако се наложи актуализация, тя да бъде само и единствено в социалната сфера. Тези допълнителни до 150 млн. лв. да бъдат дадени на Министерството на труда и социалната политика, за да може действително хората в най-тежките есенно-зимни месеци да могат да покрият своите разходи. Благодаря Ви. Сега думата има министър Адемов. Заповядайте. Вземам думата, за да дам разяснение по темата: Национален съвет за тристранно сътрудничество. Очевидно, че това е един изключително важен въпрос, но тук, първо, трябва да си отговорим на въпроса: по вина на кого и по кое време Националният съвет за тристранно сътрудничество спря да работи? Второ, работодателските организации са тези, които в момента оспорват текстове от така наречения „Закон Яне Янев”. Може ли да ми кажете, уважаеми колеги от ГЕРБ, с гласовете на коя парламентарна група бяха приети тези текстове, които в момента са предмет на спора?

правителството в лицето на министъра на финансите, на министъра на труда и социалната политика, на министъра на икономиката и енергетиката не са спрели, макар и неформалните консултации със социалните партньори по всички въпроси, които разглеждаме в Народното събрание, включително и Проекта за актуализация на държавния бюджет. Що се отнася до предложенията, които направи преди малко господин Младенов – за разширяване на социалния пакет, няма министър на труда и социалната политика, няма

че трябва да подкрепите актуализацията на бюджета, за да се случат тези неща. (Ръкопляскания отляво.) Вие казвате, че няма да се актуализира и след това правите предложения. На следващо място, уважаеми колеги, на мен това ми прилича на индулгенция за гузна съвест, затова че социалната Ви политика по време на Вашето управление през четирите години замрази всички социални плащания. Така че с тези решения и с тези предложения, които приемате в стил: „След дъжд качулка!”, няма как да се харесате на когото и да било.

Уважаеми господин председател, дами и господа министри! Съжалявам, че премиерът Орешарски си тръгна, защото той каза, направи един фокус, който много от Вас не разбраха. Имаш 100 лв. кредит, после го рефинансираш с нови 100 лв. и как да похарчиш за своите фирми? Ами тогава, откъде идват парите за допълнителните разходи и увеличаване на бюджетите на министерствата, откъде идват парите за разплащане с бизнеса, ако ние просто рефинансираме?! и реплики.) Не идва от дефицита, идва оттам, че сте взели 100 лв. в началото на годината, обаче Европа Ви е върнала осемдесет и Вие вземате сега разрешение, за да ги направите пак 100 лв. и с тези осемдесет плащате своите политики, които сте решили. Това беше само уточнение, за да разберат колегите. По отношение на това: защо не подкрепяме бюджета? Не го подкрепяме заради две основни причини. Първо, не виждаме политики на растеж в него. Нашите опасения са, че след проведената след проведената емисия на държавни ценни книжа от миналата седмица, на която видяхме презаписване от едва 1,5%, за разлика от последните 4 години, когато тя беше 5-6% и увеличена доходност по тези книжа с 0,5% продължаването на тази политика няма как да не доведе до увеличаване на лихвите по кредита за бизнеса и за домакинствата, което в никакъв случай няма да подпомогне икономическия растеж, а точно обратно – ще му навреди. Бизнесът има 36 милиарда заем и населението има 17 милиарда. Това означава, че тези 0,5% ще бъдат 265 млн. лв. на година допълнителни лихви на бизнеса и на хората в България. От една страна, се дават 160 милиона на министерствата, от друга страна, се заемат 265 милиона от бизнеса и от населението. За съжаление, дано не съм лош пророк, това най-вероятно няма да бъде еднократно действие, а ще бъде тенденция към повишаване на лихвите. Втората причина, да не подкрепим бюджета, е, огромното противоречие между решението на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, с която всички Вие прокламирате, че тока се намалява с 5%. Там е записано на страница 28, ако искате ще Ви дам копие, т. 3 – „Компенсиране на капиталовите разходи с приходи”, съгласно решение на Министерския съвет. Става въпрос за зелената енергия. Записано е, че Министерският съвет от бюджета ще даде 498 млн. 965 хил. от квотите за въглеродни емисии, а в този бюджет са записани 86 милиона, а в Преходни и заключителни разпоредби – 250 милиона. Основанието за намаляване на цената с 5% са тези 500 милиона, които ние не ги виждаме в актуализацията на бюджета. Откъде ще дойдат тези 500 милиона? (Шум и реплики.) Те отново за сметка на държавните дружества ли ще бъдат?! Затова не подкрепяме бюджета. Благодаря Ви.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

госпожи и господа министри! Вземам думата с желанието да дам още една гледна точка към разбирането за необходимостта да се подкрепи предложението за актуализация на бюджета. Може и да изглежда малко странно в случая аз като министър на отбраната да бъда сред тези, които държат да получат съответна актуализация, очаквайки допълнителни средства, но ще кажа, че освен пряко насочени финансови средства към ангажименти, които има пред Министерството на отбраната, част от тези средства имат своята силна социална насоченост, включително, разбира се, за тези, които повдигат въпроса за здравеопазването, да кажа, че основната част от очакванията, свързани с получаване на допълнителни средства от Министерството на отбраната, са свързани именно със сферата на здравеопазването. Аз съм абсолютно убеден, че в случая ще получа подкрепа в разбирането, че сред сферите на дейност, които безспорно се нуждаят от средства и съответно в случая разчитат на тази актуализация, е именно сферата на отбраната. Ако кажа, че се нуждаем от средства във всички направления от дейността на Министерството на отбраната, съответно на Въоръжените сили, едва ли ще изненадам някого, независимо дали става дума в случая за представители на парламентарните групи, които подкрепят правителството, или на тези парламентарни групи или група, която е в опозиция. Състоянието, в което се намира отбранителната система в момента, уважаеми дами и господа, вън от всяко съмнение е продукт от много натрупвания през годините. Днес трябва да признаем, че картината и че картината и ситуацията, в която е изпаднала отбранителната система, е мрачна. По отношение на техниката и въоръжението, сигурен съм, че тук няма да има кой да се наеме да спори за това, че ние се намираме в близост до критичната точка. Бързам веднага да кажа – аз си давам сметка в момента, коментирайки тази тема, че много други системи са вероятно в същата ситуация, в която се намира Министерството на отбраната и Българската армия. Хората в отбраната също си дават сметка за мизерните условия, в които работят или живеят много други хора в България. Но винаги има някакъв предел, уважаеми дами и господа, отвъд който или признаваме очевидното и полагаме усилия да намерим решения, или поддържаме заблудата – продължаваме да заблуждаваме и себе си, и своите партньори. Сегашното управление, смея да кажа, имаме разбирането, че трябва да търсим решения, колкото и да са трудни те. А дали А дали са трудни решенията в отбранителната система, достатъчно е да кажа, че хеликоптерите са на земята, че бойните самолети също са на път към земята, че в Сухопътните войски новото за 24 години се изразява в придобиване на 250 автомобила „Мерцедес“, при няколко хиляди като потребност, че се ползват назаем акумулатори и автомобилни гуми. Хората, които стоят в тази част на пленарната зала, знаят какво означава „назаем“ едно военно формирование да ги вземе от друго, за да демонстрира в условията на преглед, че разполага с тях. Това означава „назаем“. И да добавя, че основното, с което се

Очевидно е, че не можем да предложим решения на всичко, което имаме като проблеми сега, особено когато тези проблеми се изразяват в стотици милиони. Но отнякъде, уважаеми дами и господа народни представители, трябва да се тръгне. Откъде да тръгнем днес? Това е един от въпросите, който си задаваме и на който търсим отговор. Предложението от страна на Министерството на отбраната е да тръгнем от натрупани задължения, но решаващи повече от един проблем, решаващи повече от проблем на едно ведомство. И, второ, от поети, но неосигурени финансови ангажименти. ангажименти. В този обем от средства задължения или неосигурени ангажименти, за които спомена и министър-председателят Орешарски, за съжаление, с основен дял е Министерството на отбраната. Първото предложение, дами и господа народни представители, е да разчитаме на допълнителни средства, за да бъдат разплатени например задължения на

в това число просрочени задължения за медикаменти и консумативи – за 55 млн. лв. Огромната част от разходите на Военномедицинска академия, дами и господа народни представители, са в резултат на здравно обслужване и грижи за пациента извън състава на регламентираните и осигуряваните с бюджета на Министерството на отбраната. Съотношението в тези пациенти е 18:82%. Следователно, при актуализацията на бюджета можем да получим средства, основно решаващи проблеми на здравеопазването

съответно обаче смея да кажа, че постигаме един кумулативен ефект. Не мисля, че по това ще има спор – издължаваме се към доставчици на медикаменти, консумативи, които до този момент на базата на нотариално заверени включително и изпълнителни листове, са в размер на 28 млн. лв. По второто предложение, очакванията са да получим средства, необходими за освобождаване на радиочестотен диапазон в изпълнение на задължения на страната по хармонизиране на радиочестотния спектър, необходим при въвеждане, съответно експлоатация, на високоскоростната железопътна отсечка Пловдив – Свиленград. Това между другото е диапазон, в обхвата на който работи част от авиониката на бойните самолети „МиГ 29” и за да се ползват честоти от този диапазон, следва съответно да се подменят или да се модернизират различни системи. За минимална адаптация са необходими около 30 млн. лв., като честотата или съответно честотите, които се ползват, са за една система от четири модула за всеки един от бойните самолети. Съответно всички тези честоти попадат в съгласуван, след 2008 г., между България и Европейската комисия диапазон, който за да бъде освободен и да бъдат модернизирани тези системи, са необходими 150 млн. лв. Какви са опциите, ако не бъдат намерени средствата сега? Ще обясня защо „сега”. Първата опция е да приземим самолетите (силен шум и реплики от ГЕРБ), за да въведем в експлоатация железопътната линия и съответно да бъдат пуснати в експлоатация високоскоростните влакове. Рисковете са свързани с неосигуряване на отговорности на Военновъздушните сили по охрана на въздушното пространство и на задължения по съюзно планиране в рамките на НАТО. Следователно – да останем без бойна авиация. Втората опция е да продължи експлоатацията на бойните самолети, но да не пускаме в експлоатация железопътната линия, рискувайки да бъде открита наказателна процедура срещу България, изразяваща се в изискването за възстановяване на вече усвоени средства по Програма ИСПА в размер на 71-72 млн. евро. да има искане да се възстановят средства от съфинансиране по проекта от Европейската инвестиционна банка в размер на вече усвоените 130 млн. евро.

г. Ако бяхте по същия начин внимателно следили и реагирали по това, за което става дума, нямаше да оставите правителството, планирайки бюджета за 2013 г., без лев за това, което трябва да бъде направено. Следователно трябва да намерим баланса между различните опции и съответно да тръгнем, разчитайки на определени средства, към модернизация и подмяна на част от авиониката на бойните самолети и да разчитаме, че от 1 септември ще бъде издаден Акт 16 за железопътната линия и ще бъде пусната в експлоатация съобразно поетите вече от България ангажименти. В този случай отново постигаме ефект за повече от една система, каквато в случая е отбранителната система, и осигуряваме средства за изпълнение на поети ангажименти пред Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. Нека да кажа, че за да изпълним всички ангажименти по освобождаване на целия честотен диапазон, имаме ангажименти до 2015 г. на обща стойност – споменах вече – 150 млн. лв. Това е за бойните самолети, а от друга страна честоти, необходими за гарантиране на цифровата телевизия, безопасност и съответно контрол на жп транспорта и възможността за осъществяване на универсалната мобилна далекосъобщителна услуга. услуга. В заключение ми се иска да подчертая, че всичко това, за което става дума, е можело да бъде съответно осъществено и поето много по-безболезнено, ако се осъществяваше плавно във времето.

Държа да подчертая и още нещо. Хората, които имат достатъчно добро познаване на ситуацията в Министерството на отбраната, знаят,

Ако тук кажа, че нито един от инвестиционните проекти не е мръднал от етапа на проектиране и идея, със сигурност няма да изненадам точно тези хора, които са планирали средствата. Уважаеми дами и господа, очевидно не можем да продължаваме в процедура на непрекъснато орязване на финансови средства, непрекъснато отлагане на необходимите решения. В този смисъл смисъл решението, което търсим, е в актуализацията на бюджета и съответно предоставяне на минимално необходими средства на Министерството на отбраната.

да казваме какво е нужно и правителството да го прави. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Впрочем, колеги от ГЕРБ, ако запазите малко тишина и уважение към тази зала, ще Ви изкажа комплиментите си за участието Ви в дебата, защото участието Ви в дебата ни даде възможност да докажем защо е нужна тази актуализация и какъв тип бюджет трябва да се прави оттук нататък, и какви са дефицитите, които трябва да бъдат преодолявани. Аз смятам, че участието Ви в зала и в комисии във вторник беше много ползотворно и ни даде наистина възможност да покажем на хората, че има нужда точно от такъв тип работа. Отговорът на основния въпрос, който всички поставяха – има ли нужда от актуализация на бюджета, мисля, че беше ясен – и в комисиите, и тук. Могат да се изброят много причини, които моите колеги казаха. Аз ще кажа само още три, които не са нови, но са потвърждение на това, че е нужна актуализация. Първата е това, че приходната част е лошо планирана и няма как да бъде изпълнена. Казах го и в комисията, ще го кажа и сега:

Към полугодието увеличението на приходите е 211,2 млн. лв. Някой в тази зала да си представя, че за второто полугодие те могат да бъдат 1 млрд. 100 млн. Само този аргумент дава отговор на въпроса, че е невъзможно да бъдат изпълнени приходите. Те са планирани или с незнание, или с предизборни намерения. Няма никакво значение за хората и за фиска как са планирани. Това е политически момент, на него няма да се спирам.

буфер, да бъде източник, от който правителството да черпи стабилност за публичните финанси, а не да се стига в определени критични моменти до 2,9 милиарда ниво на фискалния резерв. Така че и този аргумент е в полза на актуализацията и на новата философия на бюджетиране, която всъщност е стара за екипа, който в момента управлява страната. Третият аргумент, разбира се, са непредвидените разходи. Там дори и Вие се съгласихте, че има такива. Фактът, че ремонтираме бюджета, който Вие направихте, ни дава основания още веднъж да Ви кажем, че един от тежките управленски дефицити на ГЕРБ беше лошото бюджетно планиране, лошо съставените и лошо изпълнените бюджети. Не е нужно да Ви давам кой знае колко примери. Нямате нито една макроикономическа прогноза за четирите години, която да се е сбъднала – нито за растеж, нито за брутен вътрешен продукт, нито за приходи, нито за разходи, даже и за дефицита. Дори когато намалявахте дефицита, той беше със сгрешена прогноза. Аз съм сигурен, че по-голямата част от аудиторията ще прехвърли вината на бившия финансов министър Дянков. Да, той носи основна вина, но си мисля, че той не е правил нищо без знанието на министър-председателя и без неговото изрично съгласие, както и Вашето одобрение тук, в залата. И това трябва да послужи в този момент ние да изведем принципите, по които ще се състави следващият и следващите бюджети. Те много ясно проличаха в тази зала, че трябва да се акцентира не върху финансовата стабилност, както я разбира бившият министър-председател Бойко Борисов, който непрекъснато се упражняваше на тема финансова стабилност, без, разбира се, това да му е ясно. И е простено, че на него не му е ясно. Маастрихтският критерий не е критерий за финансова стабилност. Той е само един насочващ показател. Финансовата стабилност включва и редица други неща като например резерви, които видяхме, че са изчерпани със 7 милиарда. Каква финансова стабилност ще установиш, като спазваш Маастрихтския критерий, а си намалил резервите със 7 милиарда? Искате ли да Ви говоря за резервите? Това са резервите в публичния финансов сектор. А резервите в частния финансов сектор? Там с колко са намалели? Кредитирането и другите показатели на търговските банки? Това също е в минус на финансовата стабилност. И накрая, каква полза от тази финансова стабилност, която е в рамките на Маастрихтския критерий, когато три години и половина при изчерпани 7 милиарда, аз не казвам осем, за да бъда във Вашите цифри, при изчерпани 7 милиарда ние нямаме никакъв растеж, ние имаме почти рецесия. На прага на рецесия сме. Ние имаме депресия три години, защото растеж до 1% фактически е депресия по икономическата теория. И сме на прага на рецесията. Затова ние трябва да обърнем внимание върху това, което трябва да направим. Най-голямата опасност за финансовата стабилност, колеги, е бедността. Най-голямата опасност за финансовата стабилност е липсата на растеж. И никакви дитирамби за финансова стабилност в рамките на Маастрихтския критерий няма да ни оправдаят, ако ние не обърнем внимание на ликвидиране на бедността дори с вземане на нови заеми, дори с по-високи дефицит и стимулиране на икономическия растеж, дори с вземане на нови заеми и насочването им към растежа. (Ръкопляскания от КБ и ДПС.) Ние не се притесняваме да кажем, че това ще бъде политика на този кабинет – икономически растеж и ликвидиране на бедността. Благодаря Ви. Реплики има ли? Няма. Продължаваме. Кой желае изказване? Господин Сергей Станишев, заповядайте.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 и наистина трябва да се сложат ясно акцентите и причините за тази актуализация. Интересно е, че за пореден път в тази зала липсват двама от виновниците за тази актуализация. Единият се казва Симеон Дянков, другият се казва Бойко Борисов. Първият, защото четири години господин Дянков беше философът на ултралибералната политика за бюджетни баланси на всяка цена. И всичко, което не са счетоводни сметки, като в Прокрустово ложе се отсичаше. Отсичаха се реални нужди на здравеопазване, образование, икономика, българския бизнес, на социалната сфера. Всичко се режеше. Вторият, който отсъства, след като направи своята декларация сутринта, е бившият министър-председател Бойко Борисов, защото той носи съотговорност за политиката и за резултатите от политиката във финансовата област. Той казваше: „Симеон Дянков е моето слънчице и аз го подкрепям във всичко, което прави”. Няма как тези дебати да не бъдат за наследството на ГЕРБ във финансовата област и в макроикономиката просто защото е приключил мандата и трябва да се кажат ясно резултатите. Всъщност получава се един парадокс – част от ГЕРБ казват: „Няма нужда от актуализация на бюджета, не бива да бъде пипан, той е прекрасен, всичко е разчетено”. Само че данните го опровергават. При това изпълнение на полугодието 46% от приходната част, няма как да има такова наваксване, че да се покрият от всички поети от предишните две правителства ангажименти при този темп на изпълнение на приходната част. Интересно е, че самата ГЕРБ се отказа от политиката на Дянков. Защо тогава част от Вас казват: „Не приемаме актуализацията на бюджета”? Друга част от Вас по същество я приемат, защото социалните Ви експерти казват: „Трябва социален пакет от 150 млн. лв.”. Как да стане това без актуализация? Изяснете си го вътрешно помежду си. И надявам се това различие да проличи и при гласуването на проекта за актуализация на бюджета, ако сте искрени в социалните Ви предложения. Трябва да се каже ясно: наследството на ГЕРБ във финансовата област е 8 млрд. лв. влошена дългова позиция на България приблизително наполовина изяден фискален резерв и 4 милиарда приблизително нов дълг, взет от предишното правителство. Това са фактите. И не го казвам заради реванша, а за да се знае на какво стъпва правителството на господин Орешарски, на каква основа. Ето това е разликата между дълга (показва графика), който е бил на България сега, и фискалния резерв. Няма вече това покритие, каквото имаше почти на 100% – над 80 във всички случаи. И това са фактите. Няма как да бъдат премълчани. Трябва да се каже и какви промени във философията на правенето на бюджета се реализират чрез актуализацията. Това не е бюджет на кабинета Орешарски. Това е просто запълване на дупките и поетите ангажименти в бюджета на Симеон Дянков и Бойко Борисов. Но има няколко принципни разлики. Първата разлика това е политиката за предсказуема държава и за разплащане към българския бизнес. Защото през 2009 г., когато господин Дянков дойде с тезата: „Ще имаме нулев бюджетен дефицит”, за да постигне тази фалшива цел, той спря всички разплащания към българския бизнес, доведе до гигантска снежна топка от задлъжнялост, до масови фалити, до десетки хиляди допълнителни безработни заради тази политика. И в крайна сметка кацнахте в края на 2009 г. на четири и половина бюджетен дефицит. Единственият път, когато България е била в процедура на свръхдефицит е по време на управлението на ГЕРБ и единственият период, в който фискалният резерв е намалявал, а не е нараствал за последните 15 години, е периодът на управление на ГЕРБ. Това са фактите. Смятам, че е редно най-сетне българският бизнес, производителите, хората, които правят услуги, да знаят, че когато държавата поръчва нещо, тя ще се разплаща в срок, че ДДС ще се връща навреме. Много ясно беше казано от министър-председателя: нито се увеличава размерът на дълга, който ще има държавата в края на годината в сравнение с това, което е планирано в досегашния модел. в досегашния модел. Това не се коригира в бюджета. По същество правителството на господин Орешарски е поставено в следната ситуация от януари до май 2013 г. с постановление на Министерския съвет са поети допълнителни разходи в размер на 357 млн. лв., които държавата трябва да плаща. От тях 209 милиона непредвидени в бюджета. Някой трябва да ги плати или Вие предлагате пак да се правят счетоводните упражнения – в края на годината да се докарва изкуствен бюджетен баланс и да се прехвърлят с месеци за следващата година неразплатени към бизнеса задължения. Това ли предлагате? Очевидно да. Искам да кажа още един мотив за актуализацията – маса дейности, които са поети като ангажимент на държавата, за които не е планирано нищо в бюджета на Дянков! Къде е господин Цветанов,

тази държава – българската държава и това правителство?! Защо, когато искате допълнителни средства за социалната сфера, не са разчетени парите – около 30 милиона, за хората с увреждания след септември? Смятате, че всички няма да бъдат живи ли?! Така ли е правен разчетът? Това е възмутително! Държавата трябва да изпълнява своите ангажименти, своите задължения и, разбира се, трябва да бъде подчертано социално. Затова са и част от допълнителните разходи. Те трябва да се реализират, защото хората в България живеят в такава мизерия – затова през февруари излязоха на протести. Тогава това беше водещият мотив и причина.

Това са основните мотиви в тази актуализация. Всички изкуствени драми и заплахи как сме нарушавали финансовата дисциплина са лъжливи. Ето, и след тази актуализация България ще бъде сред страните в Европейския съюз с най-нисък бюджетен дефицит! Много по-нисък от Франция, Англия – изобщо не споменавам страни, като Ирландия, Испания, Гърция и други, които са в криза. Но не може макрорамката и ниският бюджетен дефицит да бъдат самоцел, ако по този начин се убива икономиката, закриват се работните места и се унищожават цели социални системи! Не е допустимо! Този спор, който водим тук, се води в цяла Европа. Навсякъде десницата казва: „Нулеви бюджетни дефицити и няма проблеми – излизаме от кризата”. Излизаме така пет години, уж – Европейският съюз, само че Европейският съюз е в рецесия. Без политика за инвестиции, за окуражаване на бизнеса, за създаване на нови работни места, съчетана със социална защита по време на толкова тежка криза, няма начин да излезем от кризата нито Европейския съюз, нито България! Всъщност тази актуализация е само начало и знак за различно отношение от страна на правителството към политиката на бюджетите – как да се окуражи реалната икономика и как да се защитят хората. Очаквам правителството на господин Орешарски, министърът на финансите да подходят изключително отговорно към предложението за следващия бюджет. Не технически, както традиционно се прави от всички министерства, а да се изведат ясни приоритети в следващия бюджет! Да, трябва да имаме бюджетна, финансова дисциплина, но не като самоцел. Да се намерят ресурси за окуражаване на икономиката и разплащането към бизнеса е само един от инструментите. Разбира се, намаляването на режимите, бюрократичният тормоз е друг инструмент. Увеличаване на събираемостта – очаквам да се положат, както вече започна политиката, много повече усилия за спиране на контрабандата, на измамите с ДДС чрез вътрешнообщностната търговия и всичко останало, за да може в следващия бюджет да има по-реалистично планиране, планиране, по-високи приходи и по-активна политика за създаване на работни места, окуражаване на бизнеса на бизнеса и социална защита на населението, на българските граждани. Това ще очакваме като философия на следващия бюджет. Парламентарната група активно ще участва в обсъждането по същество

всичко необходимо да се използва ефективно, в кратки срокове капацитетът на Банката за развитие, да бъде капитализирана и да заработи като реален държавен инструмент в подкрепа на малкия и среден бизнес и за създаване на работни места. Това е допълнителна възможност, извън бюджетните разходи, за което ще имате подкрепа. Призовавам народните представители да подкрепят актуализацията на бюджета. (Ръкопляскания Уважаеми народни представители, когато има изказвания на представители на парламентарните групи, 10, 15 или 20 секунди мисля, че не са толкова важни. Едните подвикват на едната страна, другите – на другата. И господин Борисов получи повече време, и всеки ще получи, когато има какво да каже. Така че моля цялата пленарна зала за разбиране към ръководството на Събранието при едно малко по-свободно тълкуване на ограниченията.

Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа министри, уважаеми колеги! Парламентарната група на Движението за права и свободи ще подкрепи убедено актуализацията на бюджета, защото смятаме, че това не е проблем, а опит за решаване на част от наследените проблеми от 4-годишното управление на ГЕРБ. Чухме много силна защита на фискалната политика на ГЕРБ. И аз на свой ред ще задам един въпрос, отговорът на който показва дали са състоятелни, или не тезите Ви. Къде е Симеон Дянков?

Уважаеми госпожи и господа, задавам този въпрос, не защото акустиката на Парламента губи нещо от отсъствието на този особен фалцет – не за това. Мисля, че и Вие не губите нищо, защото загубихте достатъчно от тази сгрешена политика! Уважаеми госпожи и господа, дебатите по актуализирания бюджет родиха един наистина смешен виц: бившият министър-председател каза, че експертът Орешарски не е никакъв финансист. Повтарям, господин Борисов обвини Орешарски, че не разбира от финанси. Това е все едно аз да давам акъл на почитаемия господин Рашидов как да си прави скулптурите. Това наистина е виц. Време е обаче не за вицове, а за отговорна работа! Мисля, че първата решителна крачка, която прави кабинетът Орешарски, е точно актуализацията на бюджета. Благодаря Ви. (Ръкопляскания от

Господин Велчев, ако минете на по-предна банка, ще се чувате по-добре, защото разбирам, че нещо искате да ми споделите. (Смях от КБ и ДПС.) Заповядайте, уважаеми господин министър.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

като икономическа и фискална идеология, което е хубаво. Ще си позволя да се върна към едно свое участие в референдум, където казах на господата, че когато останат в опозиция, ще разберат, че това е полезно. Това го виждаме и днес – наистина е полезно, тъй като дори и там се зараждат различни тези, включително противоположни. По отношение на критиките, които бяха отправени, и въпросите за актуализацията. Една от основните критики –„Не си поставяте достатъчно амбициозни цели по отношение на приходите, там няма нужда от актуализация”. Дори в комисиите се стигна дотам, че депутат от ГЕРБ, който присъстваше на разискванията, каза: „Вие правите „Вие правите актуализация на приходите, защото не сте достатъчно амбициозни и искате да овладеете съществуващите схеми за контрабанда”. Тоест той призна, че съществуват схеми за контрабанда, които явно са били владени до този момент. Категорично заявих, че нямам никакво намерение да оглавявам схеми за контрабанда, а това, което ще направя, е да съдействам с всички сили и да положа необходимите усилия, в координация с останалите институции, тези схеми да бъдат разбити и приходите да влязат в държавния бюджет. Неслучайно целта, която си поставяме при актуализация на приходите, не са онези 980 милиона, които приходните агенции посочват като неизпълнение, а 555 милиона. Следващата критика разходите не трябва да се актуализират. Както стана ясно, трябва да се актуализират. Една от причините е, че няма никаква гъвкавост, няма никакви буфери, тъй като от началото на годината са преразпределени с постановление на Министерския съвет за първите пет месеца 357 милиона, от които 209 непланирани извънредни разходи. Те са преразпределени в рамките на съществуващия бюджет и както стана ясно, някои от тях са за общини. Мога да ги посоча, както ги посочих в комисиите. Това са община Варна, община Пловдив, Столична община, община Русе, община Добрич и община Бургас. Не казвам, че на общините не трябва да се дават допълнителни средства, но Вие можете сами да си направите сметката с каква точно политическа окраска са посочените от мен общини. По отношение на критиката, че произволно боравя с цифри, години и периоди. Категорично не мога да се съглася с нея, тъй като и в презентацията се вижда ясно, че началната дата, към която реферирам, е краят на месец юни 2009 г., крайната дата е месец февруари 2013

Напомнянето, че емисията е през януари, също не беше вярно – емисията е през февруари, в един и същи ден с Вашата оставка. Затова реферирайки към тези два периода, нетният дълг наистина се променя в рамките на посочените от мен 8,1 млрд. лв. Беше изказана тезата, че по време на управлението на ГЕРБ непрекъснато сме имали фискална консолидация, дефицитите непрекъснато са намалявали. Как да са намалявали, дами и господа, ако се обърнем към статистиката, която Вие най-много използвахте, а именно дефицит на касова основа?

спрямо 2013 г. – ние през 2013 г. и след актуализацията няма да сме по-недисциплинирани от 2011 г. Постигнатият нисък дефицит през 2012 г. може да се признае за актуализация, но знаем, че той беше постигнат по-скоро като презастраховане срещу възможността да не получим навреме европейски средства. По отношение на това, че нямаме инвестиции, съм напълно съгласен с Вас, господин Имамов. Наистина нямаме инвестиции, причината за което е, че бизнес средата е разрушена.(Шум и реплики от ГЕРБ.) Неслучайно през 2012 г. вътрешните инвестиции в реално изражение са с 37% по-ниски от 2008 г., фирмите категорично са се отказали да инвестират. Ние връщаме възможността на бизнеса да инвестира чрез осъществяване навреме на разплащанията и чрез възстановяване навреме на данък добавена стойност. Не можем да пренебрегваме тези два стимула, които даваме ние към бизнеса. Неслучайно бяха споделени и стойности на върнатия от нас данък добавена стойност за първите 20 дни на месец юли – 540 милиона, което далеч надвишава средномесечното възстановяване на ДДС от началото на годината. Причина ли е невъзстановяването на ДДС в срок за актуализацията? Да, една от причините е, тъй като, пак повтарям, не искаме да повтаряме ситуацията от миналата година, когато заради невъзстановено ДДС са платени лихви на бизнеса в размер на 25 млн. лв., така че трябва много отговорно да се отнасяме и към този проблем. Освен това, чухме прекрасна презентация за мерките и анализите, които са правени Моля Ви за тишина! а през 2012 г. данъчните приходи са по-ниски от 2008 г.? Те са в размер на 21 млрд. 500 млн. лв., при положение че брутният вътрешен продукт в номинално изражение е с 8 милиарда по-висок.

Като цяло това, което мога да споделя, е, че икономика може да се стимулира не само с изразходване на бюджетен ресурс, а с ясни и конкретни мерки, част от които вече започваме да прилагаме. Това са промените в Закона за обществените поръчки, това ще бъде намаляването на административната тежест, ще бъде прекратяването на административния натиск и произвол. По отношение на критиките, че не можем да разчитаме на доброволност на данъчните плащания. Нека да опитаме и по този начин, след като видяхме административният натиск до какви резултати доведе. По отношение на това колко дълг ще ни трябва през следващите години. Много сериозен въпрос, но не мисля, че сметките за пет милиарда дълг са били добре обмислени, тъй като само падежи по стар дълг имаме два пика през следващия период 2015 г. в размер на около 1,8 милиарда; 2017 г. – над 2,2 милиарда. Тоест само падежи на стар дълг – 4 и над 4 милиарда, така че сметката за пет милиарда също може да бъде оспорена. Тук бяха представени на нашето внимание някои произволни сметки по отношение на това как ще се повиши лихвеният процент в икономиката в резултат на първите месеци на нашето управление. Лихвените проценти в икономиката не зависят само от лихвените проценти по държавните ценни книжа. Проблемът беше, че до момента отсъстваше бизнес среда, отсъстваше икономика. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Възстановяването на бизнес средата, нейното нормализиране ще доведе дотам банките отново да започнат да вършат своята нормална дейност, а именно да отпускат кредити. (Шум и реплики от ГЕРБ.) Това означава увеличаване на предлагането на кредити и е възможно дори лихвените проценти да намалеят. Като цяло, за да не Ви дотягам повече (силен шум и реплики че в актуализацията на бюджета ясно личи една нова философия. Ще завърша с няколко послания. Пролича ясно разликата във философията между актуализацията и оригиналния бюджет, а именно да върнем предсказуемостта на държавата, държавата да си плаща навреме и да съгласува това, което прави с бизнеса – да не изненадваме бизнеса с приети закони, които му налагат нови данъци само един ден след като се е провело заседание с бизнеса в споменатия Национален съвет за тристранно сътрудничество. Другото послание – икономиката се стимулира не само с изразходване на средства. Тя се стимулира и с конкретни мерки и действия за подобряване на средата и повишаване на конкуренцията. Ние стимулираме бизнеса с това, което му дължим, тоест да му разплатим ДДС-то, което е просрочено, да му разплатим плащанията по договорите, които му дължим. Бюджетът е важен, но и останалите реформи,

Само „Атака” имат време. Има ли други желаещи за участие в разискванията от Парламентарната група на Партия „Атака”? Не виждам. Смятам, че можем да закрием разискванията.

подлагам на първо гласуване Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. с вносител – Министерският съвет.

Законопроектът е приет на първо гласуване.

Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Аз бих приел, бих разбрал необходимостта от допълнителни социални плащания. Едва ли има човек в тази зала, който не би го приел, не би го разбрал. Това, което ми е трудно да разбера, е защо въпросните социални плащания са 4% от този милиард?! Предвид „геометрията” на дебата, който протече тук, аз не съм склонен да слагам като единствено мерило бюджетната консолидация и финансовата дисциплина. Не съм склонен! Може би е редно да бъдем по-гъвкави. Уважаеми господин министър, обърнете внимание на чл. 21 от Проекта за общ регламент.

Само с вдигане на ръка! Забелязах още един фокус – че министърът на отбраната се изказа накрая и нямахме време. Но ето, сега имам две минути. През цялото време, докато слушах министър Найденов, се чудех как биха реагирали министър Младенов и министър Ангелов края на 2009 г., тъй като той се оплаква и казва, че няма пари, като иска 65 милиона. Сега нямам време да говоря по тези три теми, които той спомена. Може би – преди второто четене. Най-важното, което искам да Ви кажа, е, че тези двама министри от нашето правителство

2012 г. Тоест ние имахме капиталови разходи само два месеца. Даже вторият, знаете, не успяхме. Вие имате сега 55 милиона капиталови разходи. Искате още почти 100% в актуализацията. Това не го разбирам! Моля Ви за тишина!

Благодаря, господин председател. След експерта по самозапалването да кажа и аз своето процедурно предложение. В началото на днешното заседание приехме твърде напрегнат дневен ред.

Моля насрочените заседания на комисии да бъдат проведени при съобразяване с възможностите за придвижване до другата сграда на Народното събрание. Благодаря Ви. Закривам заседанието.